ali pa govorimo mi in govori on. Bom jaz prebrala njihov amandma, toliko da bo jasno, o čem ta amandma v, ki je že bil sprejet, govori. Ne glede na drugi odstavek 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, naštetih cel kup uradnih listov, je za plačno podskupino E1, zdravniki in zobozdravniki, na delovnih mestih in v nazivih mogoče doseči največ 63. plačni razred za obdobje do 31. decembra 2022. To piše. Zdaj vi filozofirajte o tem, kaj se boste potem pogovarjali, ampak vi tukaj dajete višje plače tistim, ki so že danes v najvišjih plačnih razredih, to je dejstvo. Kaj imate vi v glavi, kaj imate vi na mizi, kaj imate vi v papirju, tudi v obrazložitvi ne piše o tem, da se boste šli socialni dialog in vsem dvigovali plače. Tako da to je zelo jasno. Lahko poslušamo pravljice, lahko nam obljubljate, lahko vam tudi verjamemo, lahko vam tudi mladi zdravniki verjamejo, ampak dejstvo je, da s sprejemom tega amandmaja oziroma tega zakona se dviguje plače samo najbolje plačanim. In na koncu še enkrat, državni sekretar, ker ste se že prijavili k besedi, vas res lepo prosim, da mi odgovorite v povezavi z razglasitvijo epidemije. Hvala lepa. Ja, besedo je želel državni sekretar. Izvolite. **MAG. ROBERT CUGELJ:** Hvala lepa. Zdaj, gospa Bratušek, ne vem, kaj, komu smo v tem trenutku, če bi se sprejel in ko se bo sprejel ta člen, dvignili plačo. boste povedali enega, ime in priimek enega zdravnika, ki mu je s tem členom dvignjena plača. Zdaj, kar bom, kar se bom pa jaz odločil, kaj bom odgovoril, je pa seveda moja zadeva. Hvala lepa. hvala lepa. Samo v pojasnilo, gospod državni sekretar, vi ste tukaj za to, da odgovarjate Državnemu zboru. Res je, da ste pri tem avtonomni, ampak če vas poslanka eksplicitno večkrat vpraša neko določeno stvar, jaz ne vidim razloga, zakaj kot predstavnik izvršilne veje oblasti, ki je odgovoren zakonodajni veji oblasti, ker vas je zakonodajna veja oblasti nastavila,

pokaže in prikazuje državni sekretar. Tako da jaz bom mogoče še enkrat ali pa še 10-krat ponovila vprašanje, očitno odgovora nimate ali pa ne veste. Samo te 2 možnosti sta. Zakaj ni razglašena epidemija, če mislite, da smo v času, ko je virus tako razbohoten, da je treba ukrepati? Očitno smo, ker sprejemamo PKP, ki je proti krizni zakon. To ne gre skupaj. Ampak okej, boste vi to razložili ljudem in mi bomo, mi bomo seveda povedali, kaj in kako. Glede zdravnikov pa še enkrat, spoštovani državni sekretar, če bi poznali ta svoj člen, pa svoj amandma, bi videli, da plače dvigujete samo tistim, ki so že danes v najvišjem, to je v 57. plačnem razredu. Če bi imeli kakršnokoli željo reševati mlade zdravnike, tako kot govorite, bi to lahko že danes naredili, pa ne naredite. Ampak boste najprej dvignili plače najbolje plačanim, mogoče tudi tistim, ki so hodili, ki niso hodili v službo, pa dobili visoke covidne dodatke, potem enkrat boste pa poskrbeli za tudi ostale zdravnike. Pa zanimivo je, da to delate samo za 1 leto. Kot zgleda kot nek predvolilni bombonček, ki pa seveda,

pa saj nisem nič več presenečena. Predstavniki Vlada jasno kažejo odnos do tega Državnega bora, od izvoljenih predstavnikov ljudstva in posredno s tem kažejo odnos do ljudstva, ki nas je zasulo z e-maili in prošnjami naj ne podpremo teh PKP-10 kakor tudi njihov protest pred trenutnim Državnim zborom kaže na to, da so ljudje popolnoma dezorientirani, neinformirani in prestrašeni kajti eden populizem rodi drug populizem, je treba najprej povedati, da so členi z amandmaji opozicije črtani od 63. do 67. člena, kjer so bile zajete zajete vse represije, obvezno cepljenje, prepoved shodov, uresničevanje verske svobode in tako naprej. To jim je potrebno povedati in ljudi pomiriti, ampak žal ne. Koalicijski poslanci se obnašajo tako kot, da jim vsakič ne vem šef da knjižico napotkov, katere neresnice je treba ponavljati, da bi postale resnica in tako poslušamo nekakšne floskule in hvalospeve Vlade in prvi od takih je, ki se ponovi na vsaki seji: »Vlada dela dobro.« celo z isto intonacijo čivkajo vsi isto. Tako ponavljajo te laži in je problem, ker nihče nikomur več ne zaupa. V zadnjih 20 let vidimo kaj se dogaja tudi z mediji, ko v glavnem gledamo rijaliti šove Sanje moške, Kmetije in podobno. Skratka, ljudje so dejansko izgubili možnost kredibilnih informacij, kajti ta Vlada, ki tako dela dobro je izkoristila to epidemijo, ki kot vemo ni razglašena nikoli, zato da lahko ribarijo v kalnem izkoristila za tajkunizacijo, za prevzem medijev, za financiranje svojih fakultet, ki so jim blizu in tako naprej. Skratka, druga floskula je rešujemo življenja. Na podlagi te floskule si dovolite nedopustne posege v človekove pravice, rešujete življenja s čim? vsakodnevnim gledanjem robokopov, policijskih avtomobilov, ograj okoli Državnega zbora, policijskih vozil, solzivca, policijskih konjev in psov. Ali se tako rešuje zdravje ljudi? Po drugi strani pa vidimo kaj se dogaja v zdravstvu in državni sekretar je uporabil kar nekaj pa pustimo to, da je bil nesramen do Državnega zbora in poslanke, ampak je nedopustno to, da je na začetku s tako patetiko ponavljal zdravniki so tisti, zdravniki so tisti in zdravniki so tisti, ki in ki. Kaj pa medicinske sestre, kaj pa zdravniški timi? Veste poznam osebo, ki je bila v bolnici in je rekla saj je v redu, da pridejo prostovoljci, ampak medicinske sestre odhajajo za blagajno delati v ne vem neke trgovine, ki so edine brez kakršnikoli restrikcij odprte. Tim je tisti, ki ko je treba dati človeka na respirator ali pa na kakršenkoli spodbujevalnik je uigran in se sporazumeva s pogledom, z znakom in od kar so odšle medicinske sestre se je povečalo število umrljivosti in o tem bi morali razmišljati, če bi za res reševali življenja pa jih ne. Rešujete interese elite in to je grozljivo ali veste? To je tisto, kar nas bo teplo in bo teplo naše vnuke, ki bodo morali vaš zapitek plačevati. Ta trenutek pač financirate svojo volilno kampanjo in dajte bombončke ljudem, kar je nedopustno in zadolžili ste Slovenijo več kot je bila ranka Jugoslavija zadolžena pa veste, da je bila večja. Nič ne skomigujte in nič mi ne dajete pripomb, kajti sedaj jaz **45. Kolega Pogačnik, slišal sem, da ste rekli, da ste zmerjali kolega Siterja zaradi napačnega razumevanja. Če dovolite, da vas poučim, v demokraciji ne obstaja napačno razumevanje. Obstaja drugačno. Drugačen pogled, česar v SDS, pa imate lahko stokrat demokracijo v naslovu, ne razumete. In dajete seveda vabe v PKP-ju. Z našim davkoplačevalskim denarjem bi radi kupili množice pred volitvami in seveda računate na to, da je povprečen Slovenec takšen, da bo pozabil na pravico drugega, če mu boste stisnili tisoč evrov v žep, pa mu boste dali v levi žep, zraven boste pa 2 tisoč pobrali iz desnega. Samo veste, ljudje večinoma niso tako neumni in Ustavno sodišče vam je že kar nekajkrat povedalo, da vladanje z odloki krepko presega pooblastila izvršilne veje oblasti. In široka pooblastila, ki jih dajete različnim skupinam, so pač značilna za totalitarne sisteme. In tukaj v tem PKP je ogromno vsebin, ki niso združljive niti z Ustavo, niti s slovenskim pravnim redom, niti z mednarodnimi predpisi in splošnimi demokratičnimi normami. Prej je kolega Židan govoril o nemoralnosti tega PKP. In mislim, da moramo razmisliti tudi o nemoralnosti ko v PKP, ki naj bi pomagal državljanom dajete podtaknjence. Veste to je isto kot če zelo lačnemu človeku v sendvič daste med dva dišeča kosa kruha pokvarjeno salamo. In ga zastrupite. Ampak zastrupitev je potem dolgotrajna, veste. In to je tisto, kar je nemoralno. In ta vlada je tako nemoralna, da se bomo deset let vsaj ukvarjali s tem, da stvari vsaj delno saniramo. Tretja vlada Janeza Janše je šla na polno. Po prvi vladi je bilo desetletje popolnoma požgane zemlje. Po drugi vladi Janeza Janše požgana zemlja. Po tej duplo požgana zemlja. Kajti, poleg katastrofe Janševe vlade smo dobili še epidemijo, ki ni epidemija, ampak je krasna priložnost za bogatenje posameznikov, za nemoralno bogatenje marsikoga. Če naj nadaljujem, kako naj vam zaupajo ob vseh izgubljenih respiratorjih in preprodajah in izgubljenih maskah in kriptovalutaših in tako naprej. Epidemija je uporabljena za povečanje represije, kadrovanja, prevzem medijev. Kaj ima z epidemijo to veze? Akreditacijo privatnih vam naklonjenih fakultet, rahljanje okoljskih standardov, bogatenjem elit z vojnim dobičkarstvom, preprodaje zdravil, cepiv, respiratorjev. Skratka, bogatijo ne ljudje in ne govorite, da ohranjate življenja in normalizacijo nekih ljudi, ki naj bi preživeli lažje, ampak bogatijo zdravniški lobiji, zavarovalniški lobiji, gradbeni lobiji. Skratka, divja privatizacija se nam dogaja vsega javnega, ker je za SDS javna RTV državna RTV, javno zdravstvo državno zdravstvo, javno šolstvo državno. Država pa reče Janez sem pa jaz. Veste, ko se pogovarjamo o čakalnih vrstah v zdravstvu, koliko ljudi je umrlo zaradi nezdravljenja raka, zaradi srčno žilnih bolezni in drugega. Ste se vprašali? Kar je najhuje, nihče v tej državi ne ve, vprašajte policija, vprašajte varnostnika, vprašajte šolnike, nihče ne ve kakšna pravila veljajo. Popolna anarhija vlada in to ljudi bega in ruši zaupanje v vse, ne le v državo, v vlado,

kaj se dogaja je, da se posega v pravice delavcev, sindikati ostro nasprotujejo PKP 10, pa sploh niste niti omenili niti pomislili. Omejuje in odvzemajo se pravice in svoboščine, Vladi podeljuje status zakonodajalke, kar Vlada ni in in s tem tudi nadaljevanje samovolje oblasti in rušenje temeljev pravne države, ker vam je Ustavno sodišče povedalo že nekajkrat. In zakaj Vlada hoče vladati z odloki? Zato, ker nima večine v parlamentu. Sicer imate nekaj propadlih satelitskih strank, ki niti imena več nimajo istega, ki nimajo več niti poslanske skupine kjer Vlada anarhija, nekateri vas podpirajo zaradi strahu, drugi zaradi koristi, zelo malo jih je, ki verjamejo v to kar počnete. sestre v zdravstvu bi morali se jim najprej opravičiti, jim dati dostojne plače in jih prositi, da pridejo nazaj. S tem bi rešili marsikaj. In veste, kolikor jaz vem, Hipokratova prisega nikjer ne navaja pogojevanja pomoči bolnim z večjimi plačami. Ne vem kje ste videli to, ampak to po mojem vedenju Hipokratova prisega ne zaobjema. In seveda pravite, razliko za zvišanje njihovih plač, se pravi, teh najbogatejših v zdravstvu bo kriv proračun, je rekel sekretar. Ja. Dve in pol milijarde minusa že zdaj. Skratka, mislim, da je luknja tudi ne le v proračunu, ampak tudi v demokratičnih procesih in je zelo globoka in bojim se, da je nepopravljiva. razkol med ljudmi ni bil nikoli globlji in ustvarila ga je ta Vlada s svojimi sovražnostmi, tviti. Riba pač smrti pri glavi.

Ene trije vsebinski sklopi no, kolegica Tomić. Zdaj, omenili so, da ljudje niso informirani. Tukaj se jaz z vami strinjam. Poglejte, mi smo v v četrtek na odboru izglasovali in podprli štiri amandmaje, ki so bili vloženi s strani opozicije KUL zaradi zadev, ki je dvignil največji prag, to pomeni, Zakon o nalezljivih bolezni. Od člena 63 do 68. Niti en medij o tem ni poročal. Vi ste sklicali tiskovno konferenco takoj med odborom. Tudi niste omenili tega, da je koalicija podprla črtanje teh členov. In mogoče, če bi ljudje to vedeli, bi bilo verjetno danes vzdušje pred Državnim zborom lahko verjetno bolj prijazno, kajti bistveni del elementa zaradi katerega se je dvignilo največ prahu, je bil črtan in smo to tudi podprli. Zdaj, kolegica Tomić, vi navajate, da se v tem PKP črtajo delavske pravice. Naštejte mi eno delavsko pravico, ki se v PKP 10 črta delavca? Naštejte mi eno pravico delavcev, ki se črta? To ste vi omenila in prosim, če mi jo naštejete. Katera delavska pravica se v PKP 10 črt? Zdaj, glede kolega Siterja, sva se pa prej osebno pogovorila in tista pripomba, ki je bila dana z moje strani, definitivno ni bila namenjena njemu direktno. Hvala lepa. Jaz bi samo prosila v prihodnjih replikah, če ne nagovarjate kolegic in kolegov, ker vam ne morejo odgovorit. To veste, mag. Pogačnik, ste jo prosili, da naj vam našteje neke pravice, ki se črtajo. Kolegica zdaj ne more odgovoriti, tako da to v bistvu niti ni replika. Replika je namenjena za to, da se pojasni o čem vi niste bili razumljeni. Toliko samo za prihodno razpravo. Če se bomo tega držali,

Imamo 8 prijavljenih razpravljavcev. Prva dobi besedo gospa Maša Kociper, za njo gospod Boris Doblekar. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica. In lep pozdrav vsem prisotnim. Seveda nobenega dvoma ni, da je v tem zakonu ponovno spet tudi nekaj dobrih rešitev, nekaj rešitev koristnih za naše naše ljudi, zlasti za tiste v stiski, ampak to, kaj je v tem zakonu dobrega in pozitivnega, da se razloži ljudem, je seveda naloga vlade in koalicijskih poslancev. Tako da ne pričakovat od nas opozicije, da bomo hvalili vaš zakon. Naša vloga je kontrolna, naša vloga je, da dajemo dodatne predloge, da komentiramo in tako naprej. In v tem smislu bo tudi moja razprava. Prvo kot prvo, ni zastonj en znan rek, ki velja za zelo pomembnega v vseh demokratičnih državah, to je, da je postopek oziroma procedura mati demokracije. In v naši državi tako kot v vsaki normalni državi imamo seveda Ustavo in zakone in tudi Poslovnik Državnega zbora, ki določa, kako in na kakšen način se sprejemajo zakoni. In če smo lahko na začetku v prvih mesecih te epidemije še razumeli, ko je vlada prihajala pred nas s tako imenovanimi omnibus zakoni, kjer se v enem zakonu rešuje več vprašanj in hkrati seveda dodajajo določbe, črtajo določbe in tako naprej posameznih zakonov, potem je to po skoraj 2 letih epidemije postalo v smislu demokracije in pravne države zame kot pravnico veliki problem. Jaz vam lahko iz prve roke poročam, kakšne težave imajo pravniki, odvetniki in vsi ostali, ki morajo uporabljat take zakone, kadrovski delavci, računovodstva konec koncev, podjetniki, samostojni podjetniki pri tolmačenju takšne zakonodaje in pri uporabi teh zakonov. V tej državi nihče več ne ve, kaj še velja, kdaj velja, od kod velja, do kdaj velja, kdaj je prenehalo veljati, zato ker na tak način s temi omnibusi, kot je ta PKP 10, sprejemate zakone in popravljate velik del zakonodaje. Tudi nihče potem več ne ve, a je ta rešitev trajna in zavedno ali je začasna, potem se tukaj še na tak način, kot se je to dogajalo prejšnji teden, amandmira. varnost, pravna nevarnost. Ponovila se je škodljiva in nevarna praksa, na katero v SAB že dolgo opozarjamo, da se pri pomembnih vsebinskih zakonih v zadnji minuti pripravljajo amandmaji, ki dejansko pravzaprav v celoti spremenijo zakon, v eni tretjini zakona. Prihajajo na mize amandmaji, poslanci jih nimajo časa niti pregledati, kaj šele o njih kvalitetno razpravljat. A je to neka pravna država, a je to neka demokracija, neka preglednost zakonodaje, neka situacija, kjer ljudje vejo, kaj velja, kdaj velja, do kdaj, od kdaj in To je res noro, kaj se dogaja. In potem, ko se takole spremeni en znaten del zakona v zadnjem trenutku, se čudite koalicijski poslanci, da še poslanci niso točno na tekočem, kaj zdaj pravzaprav velja in kaj sploh ne. Vsi tisti ljudje, ki so nam tisoče in tisoče mailov pošiljali, saj eni so skrajno žaljivi in nesramni, se strinjam, a mislite, da vejo, da ste črtali en pomemben del zakona? Ampak to ni moj problem, to je vaš problem, ker ne znate tega skomunicirat in jim povedat ali pa že v začetku premislit, kaj date v zakon. In potem so seveda v takih zakonih neke rešitve, ki lahko dolgoročno pomenijo veliko težavo za to državo. Nekaj jih je bilo že omenjenih. Če jaz omenim samo te zdravnike, ne gre samo za problem, da se spet z enim takim zakonom, ki bi naj bil interventni, rušijo razmerja med, plačna razmerja v javnem sektorju, ampak tudi še vedno nismo dobili odgovora, kaj je tako interventnega pri teh rešitvah. Državni sekretar moji kolegici Bratušek ne zna odgovoriti na najbolj logično vprašanje, zakaj ne skličete oziroma razglasite epidemije, tako kot ste to naredili na začetku. **48. TRAK: (TB) – 13.55** (nadaljevanje) Rezultati teh raznih testiranj in tako naprej so veliko, veliko slabši, zdravniki in bolnišnice so veliko bolj obremenjeni, zdravstveni sistem je veliko bolj pred kolapsom, vi pa ne razglasite epidemije, saj odgovor je znan, ker bi potem spet morali plačevati določene dodatke, kjer pa zdaj ni več denarja. Hkrati pa ta isti problem rešujete tako, da že tako najbolj plačanim zdravnikom zvišujete do 6 razredov plače, sicer samo za eno leto, tako da to je spet eden od volilnih bombončkov, tako kot je volilni bombonček za NSi to dodatno financiranje programov v podporo družini, ker družine pa res ne vem, kaj so ta trenutek v drugačnem položaju, kot ne družine in s temi zdravniki je tako, po eni strani je bombonček, po drugi strani bo pa to imelo dolgotrajne posledice, ker, kot rečeno, ruši plačni sistem in kot drugič, vnaša veliko nezadovoljstvo v ta, ne samo med vse javne uslužbence, ki se počutijo seveda ogoljufane, ker njim pa ta bombonček ni bil dan in pa seveda, neko nezadovoljstvo tam, kjer bi zdaj rabili neki mir in sodelovanje, to je v zdravstveni sistem. Imamo medicinske sestre in druge zaposlene, negovalce in tako naprej, ki res trdo delajo celo epidemijo, ki so zasluženo dobili neko povišico, zdaj pa popolnoma nesistemsko, brez pravega premisleka, se dviguje plačo tistim, ki pa res že sedaj imajo veliko. Kdo si je zadnjič ogledal Tarčo, je lahko videl, mislim da je bilo že med 100 najbolj plačanih, ampak sploh pa med 50 najbolj plačanimi, 46 % teh zdravnikov, o katerih danes govorimo. Pa jaz nimam nič proti njim, ampak kakšna je tu logika? Res, da njihove osnovne plače so morda nižje od primerljivih v Avstriji in v Italiji, ampak z vsemi dodatki, dežurstvi, pripravljenostmi in ne vem kaj vse, da ne omenim, koliko eni lahko delajo, eni lahko delajo težke stvari, vidim, da tudi po 20 ur na dan, svaka čast, so oni že zdaj med 50., 46 najbolj plačanih. Trikrat toliko plače imajo nekateri, kot predsednik Vlade, ki tudi veliko dela v epidemiji, pa nisem jaz tukaj odvetnica Janeza Janše. Tako da, spet vnašate ena porušena nesorazmerja, slabo voljo v kolektive v bolnišnicah in v zdravstvenih ustanovah in popolnoma nesistemsko in brez vsakega reda in logike in v nasprotju s pravilom demokracija je tudi pravna država tudi preglednost zakonodaje, tudi pravna varnost, posegate v naš pravni sistem. Zakona v SAB seveda ne bomo podprli.

Kje ste to slišal? Kje pa piše to? ZUJF. Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odprava posledic Covid-19. O tem govorimo, to je ta dokument, o katerem danes govorimo. Ne o ZUJF-u. Zdaj, kaj vas boli? Vas boli, ker niste na oblasti, to ste takoj pokazal, že z prvo razpravo, ki sem jo poslušal in boli vas to, da bo ta Vlada ponovno, pa seveda tudi mi, poslanci, ki moramo to potrdit, pomagal upokojencem, invalidom, kmetom, ranljivim skupinam in tako naprej. To vas boli, to vam ni všeč in seveda kontrirate, ne želite sodelovat, kar je ena redkih opozicij v Evropi ali pa celo na svetu, ki v času epidemije ne želi sodelovat pri pomoči ljudem in gospodarstvu oziroma pri pomoči tej Vladi. Ne želite sodelovat, niste konstruktivni, malo kregate, delite in pomagate pri namišljenih aferah, ki se dogajajo po televiziji in potem spravljate v javnost in seveda, delite ljudi, kregate ljudi med seboj,

dajali parlamenti Vladam, da lahko čim hitreje učinkoviteje in zanesljivo obvladujejo epidemijo to je bistveno in tukaj ni nobenega problema. Sedaj kul ni želel razpravljati opozicija kul ali koalicija ali kakorkoli ste že nedemokratična opozicija karkoli se pač že imenujete niste želeli sodelovati konstruktivno, umirjeno, strokovno na razpravi Odbora za finance, ampak ste razgrajali, nervirali poslance, predsednika Odbora za finance sprovocirali do konca, kar seveda cilj je pa bil, da ga sprovocirate do te meje, da potem zapustite sejo Odbora za finance in med tem so vas že čakali kamere in ste bili že v svojih žarometov eden štuk nižje in razlagali kako je vse narobe. Ko razlagate ljudem, da je to ZUJF ne, da je to protikoronski paket za pomoč ljudem in gospodarstvom, ampak da je ZUJF in ko ste razlagali ljudem in seveda tudi te e-maili, ki smo jih mi poslanci na tisoče na dan dobivali na elektronsko pošto večino so vsi e-maili nekako, če strnem to se pravi, da je ta zakon PKP vsebuje obvezno cepljenje. To smo poslušali, to sem bral to je skoraj v vsakem e-mailu pa da je diktatura in tako naprej pač vse o tem, ker v opoziciji kul tudi govorite in to so bili tudi te e-mailu ljudi nekaterih ljudi enih in istih večina pa iz par računalnikov je to prihajalo. Po vaše je pa to ljudstvo pa narod pa ne vem kaj vse. Ljudstvo kot sem že prej rekle poglejte, ne mara takih razprav, ki jih poslušamo tukaj in tudi to, da ne podpirate upokojencev, invalidov, kmetov, ranljivih skupin, da ne podpirate pomoči turizmu, v gospodarstvu, z boni in tako naprej pa, da smo poskrbeli za medicinske sestre, negovalno osebje sedaj tudi za zdravnike pač tega ne podpirate. Prav, če tega ne podpirate povejte glasno in jasno ne pa ja, ampak pa saj, pa se izmotavati. Pač tega ne podpirate in ne boste tega zakona tudi podprli. Dosti omenjate kakšno je zdravstvo, kako so bile medicinske sestre uhajajo iz države, bežijo v tujino in tako naprej. Seveda pustili ste razsuto zdravstvo tako kadrovsko kot finančno podhranjeno, uničili ste v bistvu javno zdravstvo skoraj do te mere že kot policijo in vojsko in seveda normalno medicinske sestre, negovalno osebje tudi nekateri zdravniki so odšli za boljšim kruhom, ker ste jih spravili čisto na kant. Sedaj ta Vlada to popravlja, ta Vlada dela več kot dobro ne samo dobro, odlično in to vas seveda moti. Saj, če ta Vlada ne bi delala dobro bi vi ploskali in skakali do stropov od veselja tako pa ste v škripcih in sedaj se tudi to zdravstvo sanira, popravlja in medicinske sestre, negovalno osebje bo ostalo v Sloveniji v naših ustanovah in skrbelo za naše paciente, za naše starostnike. Jaz tukaj ne vidim nobenih težav za v naprej in tudi, ko stalno ponavljate ta datum 24. april, ko pač imate nekako v mislih skoz volitve in ponovni naskok na oblast se bojim, da vam to ne bo uspelo. Že, če samo pogledamo te ankete, čeprav so vaše pa vidite, da nekaterih strank skoraj ni več zaznati tudi tisti, ki ste sedaj v parlamentu in se sedaj bojim, da ta naskok 24. aprila ne bo uspešen sploh, če boste tako nekonstruktivno in sovražno razpravljali pa razgrajali po sejah in pa provocirali predsednike in predsednice odborov in komisij, da se, potem ne da v Državnem zboru normalno delati tako, da se bojim, če ne boste malo popravili tega odnosa ljudje torej ljudstvo razen vaše ljudske skupščine tiste peščice, ki jih imate notri svoje vojske vas pač ne bodo podprli. **50. ta zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 bom seveda z veseljem podprl. verjamem, da bodo tudi ljudje veseli. Tudi ta pomoč z boni, ki ostaja. Veste, kako vprašanje ali bodo te boni ostali ali ne bodo ali pa če bodo upokojenci dobili te dodatke, ki so seveda lahko tudi namenjeni za za to t.i. energetsko krizo, ki ste jo toliko napihovali, pa je nikjer ni, tudi to bo pomoč za upokojence, za tiste ranljive skupine, da bodo lažje prišli skozi. Te pomoči so bile tudi že doslej. Tudi pomoč oziroma stimulacija pri rojstvu otrok ostaja in bo še ostala naprej. In ljudje so seveda hvaležni, zadovoljni in pričakujejo, da bodo te stvari sprejete, da bodo dobili, da bodo boni podaljšani, da bodo lahko še izkoristili ljudje. To je tudi za njihovo zdravje dobro, pa za dobro počutje. vsej tej korona krizi vemo, da niso stvari luštne. In je to pomoč poleg njim tudi gospodarstvu, turizmu, turističnim agencijam in tako naprej. Tako, da te stvari bi pa ja morali vsi skupaj tukaj v Državnem zboru soglasno podpreti in pomagati ljudem in gospodarstvu. Tako, da jaz upam, da boste kljub temu, da zdaj le razpravljate, ste se le opogumili in začeli razpravljati o teh dobrih stvareh, ki vidite, da so, za razliko od tega, da ste na Odboru za finance razgrajali, bili nesramni do predsednika in potem celo zapustili sejo. Tako, da jaz verjamem, da vas je le nekako pritegnil ta PKP in da ga boste na koncu, če želite pomagati skupaj z nami, s koalicijo, z vlado, pomagati ljudem, pomagati ljudstvu, pomagati slovenskemu narodu v tej najtežji zdravstveni krizi, da ga boste na koncu podprli. Skoraj, da ne dvomim.

Tako kot je napotek, da par floskul se ponavlja, da bi postale resnica, je tako tudi vaš bog Janez tweetnil, da so vsa ta pisma, ki so prihajala tudi na naše naslove in so nam popolnoma zaspamala nabiralnik, mailbox, prišla iz dveh računalnikov. Pa je treba je povedati, da KUL nima ene kleti na Trstenjakovi, kjer bi lahko plačevala razne tviteraše, lažne profile, Koprive in drugo zelenjavo. Hvala. Hvala lepa. Glejte, predlagam, da se pri replikah poslužujete replike, ne obtoževanj, ne obtožb, ne žaljivk. In podobno pričakujem, da se bo nadaljevala tudi razprava.

nad vsem, kar se dogaja. Zaskrbljeni zaradi tega, ker je v zadnjih slabih dveh letih nastalo 10 milijard evrov dolga in samo 5 milijard je šlo za posledice epidemije covid. In to kljub temu, da epidemija danes, v teh časih, ko se govori, da so bolnišnice na robu zmogljivosti, ni bila razglašena. In seveda smo zaskrbljeni nad načinom dela vlade zaradi tega, ker preprosto sprejema ukrepe in jih komunicira na način, da razdvaja ljudi. In kako najbolj učinkovito razdvojiti ljudi, je to, da jim daš različne plače. In to seveda med ljudi, pa tudi znotraj ceha, vnaša zelo, zelo velik razdor. In govoriti, da imamo za to na tak način zagotovljena sredstva, torej v proračunu, kjer ni denarja, ki se denar zagotavlja z zadolževanjem, seveda na en tak način to odpira Pandorino

njihovo uporabo omogočiti tudi zato, da se plačajo računi za energijo, za ogrevanje. Jaz se ne morem strinjati s trditvijo, da energetske revščine pri nas ni. Kilovatna cena plina se je iz 3,5 centov dvignila na 7 centov. To pomeni povišanje za 100 %. Več kot 10 tisoč odjemalcev je ostalo brez dobavitelja električne energije, njim se bo elektrika za v kolikor niso pravočasno menjali dobavitelja povišala za 400 %. In to so zadeve, ki jih je treba nasloviti. V SAB smo bili konstruktivni, smo predlagali, da se lahko neizkoriščeni boni porabijo tudi za plačilo stroškov ogrevanja in energentov. Letošnjih je približno neizkoriščenih 50 %. Lanskih tudi okoli 10, 20 %. In seveda ljudje, ki jih niso porabili za turizem, za obisk restavracij, jih niso porabili zaradi tega, ker ne vedeli da je fajn jesti ali pa iti na dopust, ampak zato, ker jim je to predrago in imajo druge probleme. V SAB smo bili v tem smislu konstruktivni, smo podali pripombe, tudi kar se letnih dodatkov in draginjskih dodatkov tiče.

Seveda je glavni namen tega PKP10 ukrepa oziroma zakona ohraniti dobro delujoče gospodarstvo, ohraniti delovna mesta in pa pomagati tudi tistim najbolj ranljivim skupinam, to je upokojencem z zelo nizkimi pokojninami in pa tudi invalidom. Bi pa seveda to, kot ste nekateri že povedali, v zadnjih 14 dneh smo na naše maile dobili čez, ne vem, 5 tisoč, 6 tisoč elektronskih sporočil. In tudi v zadnjem dnevu še čez tisoč. Tako da res me skrbi in žalosti, da ni do ljudi prišla informacija, da se je v, torej v petek na odboru za finance v četrtek na odboru za finance, da so se ti členi zaradi katerih so nam ljudje pisali naj ne podpremo PKP10, da so se ti členi dejansko črtal, da jih je tudi, bili so vloženi s strani opozicije, ampak jih je koalicija podprla, ne glede na to, da je opozicija obstruirala tisti odbor in so bili črtani. Tako da res ne vem zakaj še sedaj dodatnih tisoč mailov in tudi ljudje, ki sedaj stojijo pred parlamentom, bojim se, da niti ne vedo zakaj stojijo in da so ti za njih sporni členi bili umaknjeni. Pisali so nam tudi, kot je bilo rečeno, glede obveznega cepljenja. Rekla bi tako, če bi mišljeno obvezno cepljenje potem mi teh odškodnin v tem zakonu ne bi rabili določati, ker potem bi odškodnine za morebitne posledice po cepljenju tako ali tako so že določene v drugi zakonodaji. Torej, dejansko je to dokaz, da ni predvideno obvezno cepljenje. Ampak dejansko je to vprašanje, če so to res pisali naši državljani, ker jaz izmed teh 6 tisočih nikogar nisem poznala, ampak res je šlo za neke kopije enih in istih mailov, tako da žal vprašanje kakšna je bila ta akcija. Torej, ti členi so bili črtani. Obveznega cepljenja ne bo, sicer ne bi rabili določati odškodnin v tem zakonu. Bo pa seveda potem kaj bo pa podaljšal, možnost bo podaljšanje teh bonov, kot je bilo rečeno, možnost podaljšanja roka za izrabi letnega dopusta, potem, kot sem rekla, upokojencem z zelo nizkimi pokojninami, torej do višine maksimalne višine minimalne plače se bo v treh različnih kategorijah dal solidarnostni dodatek in pa tudi brezposelnim invalidom. Tukaj bi želela poudariti, da sem ob prebiranju zakona tudi ugotovila, da nam je ena skupina invalidov, to je invalidi po zakonu o zaposlitvenih rehabilitaciji, da so nam izpadli. In ko sem na to opozorila je tudi bil, seveda, takoj pozitiven odziv celotne koalicije

invalide, ki jim je bila izdana odločba o nezaposljivosti, torej se dejansko ne morejo več zaposliti, torej po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. To je amandma k 55. členu. Zraven seveda so tudi vključeni dodatki za pripadnike sil zaščite, reševanja, pomoči, tudi dodatek za dijake in študente, dnevni, 25 evrov je določen, za tiste, ki pomagajo v oskrbi bolnikov v zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanovah. Ja, tudi dodatek za novorojenčke je podaljšan in prav je tako. Prej je bilo vprašanje, kaj so oni zdaj na slabšem. Še vedno ni obiskov v porodnišnicah. Oče je lahko pri porodu zraven, potem pa mora 2, pač 3-4 dni, kolikor je imama v bolnišnici z otrokom, čakati doma in ni nobenih obiskov. Tako da prav je, da se tudi ta dodatek še naprej podaljša. Zdaj seveda po eni strani vsi, torej zdravnikov se bom še dotaknila. V koaliciji je bilo dogovorjeno, ja, da se pripravi amandma, in sicer da se pomaga pri, omogoči dvig plač mladim zdravnikom. Takšen je bil dogovor. In da bo šlo tudi za začasen ukrep. Zdaj, iz te same vsebine res ni razvidno, da gre za pomoč mladim zdravnikom. Je bilo nam sicer pojasnjeno, da pač pravna kategorija mladih zdravnikov ne obstaja in da ni takšna možnost, da bi se tako zapisalo. Ampak tudi sama kot poslanka, verjetno tudi vsi drugi smo dobili številna vprašanja danes, včeraj tudi, kjer se vsi bojijo, da bo šlo za dvig plač zaposlenim, torej starejšim zdravnikom, ki so že sedaj na najvišjem plačnem razredu 57. Pa bi tukaj res želela odgovor državnega sekretarja z Ministrstva za zdravje, torej potrditev, ali to ne pomeni, da se bo tistim zdravnikom, ki so že sedaj na najvišjem plačnem razredu 57., da se jim bo avtomatsko dvignila plača gor. Jaz razumem, tudi sem prebrala izjavo, ki jo je minister Poklukar dal, torej da gre, da se s tem dvigom stropa, torej tega plačnega razreda, da se zdravnikom in zobozdravnikom omogoči dejansko komaj šele pogajalska izhodišča za dvig plač. In seveda, če želimo dvigniti mladim, je potem verjetno ne moremo narediti kar neke uravnilovke, je verjetno tudi zato širši razpon, ampak jaz ne bi želela tukaj sama ugibati, bi želela odgovor torej državnega sekretarja, ali to drži, ker naš namen, torej amandma koalicije je bil ravno zaradi tega, da se pomaga mladim zdravnikom, kajti kot vemo že vsi, torej dogovor za dvig plač zdravstvenemu osebju, medicinskim sestram, diplomiranim medicinskim sestram je na srečo že bil realiziran in sedaj se je v praksi zgodilo, da so diplomirane medicinske sestre potem že pač s plačo prekašajo mlade zdravnike. In namen je bil torej, da se pomaga tem mladim zdravnikom. Tako da tukaj bi res želela, kar je tudi iz tega članka razvidno, da so mladi zdravniki sedaj kritični. Je pa res zagotovo, prej je bilo tudi veliko polemik, zakaj se ne razglasi epidemija, po drugi strani nam je bilo očitano, da smo preveč denarja dali za te različne dodatke, ampak jaz upam, da se vsi zavedamo, da dodatki, ki smo jih s prejšnjimi zakoni PKP dajali torej tistim, ki konkretno delajo s torej Covid bolniki, tisti dodatki sploh niso bili tako zelo visoki, kot je dodatek, ki je že veljal leta in leta in je bil določen v kolektivni pogodbi, ki so ga izpogajali pred leti, ki pa res avtomatsko dvigne potem dodatke, ki jih da… / znak za konec razprave/ vsem javnim uslužbencem. Prepričana pa sem, da sedaj dodatke rabijo le tisti, ki delajo s Covid bolniki, in to je zdravstveno osebje, torej tako negovalno zdravstveno osebje kot zdravniki. Zato je prav, da se pomaga tem kategorijam ljudi, ne pa kar vsem povprek. Glede srednjeročnega cilja je bilo rečeno s strani opozicije, da nas ne skrbi, kaj bo v naprej. Ja, ne skrbi. In danes, ko sem imela priložnost

Začenja se socialni dialog s predstavniki sindikatov zdravnikov in zobozdravnikov in sestavni del teh sindikatov so tudi mladi zdravniki in so vedno in povsod zraven in bodo tudi oni seveda deležni teh pogajanj.

Ja. Me veseli, da se je vsaj državni sekretar vrnil nazaj iz ministrstva za zdravje v dvorano, ker gospoda Širclja že nekaj ur sploh več ni zraven in sploh ne sledi in ga pravzaprav niti ne zanima kaj se pravzaprav dogaja v tej dvorani. Danes sem poslušal s strani koalicije kar naprej en kup enih neverjetnih zadev kot so v času krize, v času epidemije… Pa dragi moji, kje pa je epidemija razglašena. Kakšna kriza? V tej državi ni nič, ker to ugotavljate vi, ko pravzaprav ne razglasite te epidemije. Seveda ne poveste na glas zakaj epidemija ni razglašena. tega, ker veste, da potem boste mogli začeti plačevati tudi vsem tistim ljudem, ki jim na podlagi Ustave, ker je gospodarska pobuda se je ne sme omejevati, je v času epidemije in s kriznimi ukrepi seveda omejuješ in je treba doplačati nadomestilo. In tega se je Vlada Janeza Janše krepko zavedala in zato je tukaj naredila piko in je naredila razliko, pomagali bomo samo nekaterim, recimo z boni v turizmu, itn., ker je ta Vlada blazno povezana s turizmom, jasno na kakšen način in se to forsira že od samega začetka kompletne tako imenovane krize, kot jo imenujete na tej strani, dočim vsem ostalim, v drobnem gospodarstvu espejevcem ni šans, se nimamo več kaj pogovarjati. Še več, tisto kar se jim je dalo se jim zdaj pridno lepo jemlje, ker sem dobil en kup sporočil in tudi nenazadnje odločb iz FURS, kako pridno je treba vračati vsa sredstva zato, ker so bodisi zamudili en dan, bodisi za en evro ali pa celo tisto kar je najbolj obupno, sploh sredstev niso imeli in zato ker niso imeli sredstev, ne bodo dobili, morajo vračati nazaj tisti denar, ki so ga zaradi nezmožnosti dela dobili od te države, ker se je ta Vlada hvalila kako pomaga podjetnikom, drobnemu gospodarstvu vključno z ministrom za gospodarstvo, prvemu na čelu, ki je kar naprej na ves glas kričal kako ta Vlada neverjetno pomaga. Zdaj, ta PKP 10 je seveda svojevrsten predvsem zaradi tega, ker v bistvu, moram reči, bom drugače začel, predsednik Vlade konstantno ponavlja eno in isto stvar. V toliko zakonov kot je sprejela ta Vlada v času svoje vladavine, je ni nobena Vlada pred tem sprejela. Veste, tudi nobena Vlada prej ni toliko omnibusov vložila kot jih je ta Vlada in zelo enostavno je doseči številke in pa seveda posledično tudi škodo, ki jo dela s tem, da dela naš zakonodajni sistem in pa pravno preglednost tako zapleteno, da še Zakonodajno-prana služba ugotavlja, da pravzaprav se tudi s tem zakonom zopet vnaša pravni nered in nered, kot nekateri zelo radi ponavljate. Zraven tega seveda uvajate noti kaj nekaj določb, kjer naj bi seveda, tukaj bom seveda bil vesel odgovora državnega sekretarja, upam da do mene ne bo tako nesramen kot je bil nesramen do naše kolegice poslanke, ki je rekel, da ji pač on ne bo odgovarjal, ker on bo odgovarjal tisto kar on želi. To drži. Se strinjam z vami, državni sekretar. Ampak vaša naloga je, vaša naloga je, da ogovarjate poslancem v času sprejemanja zakonodaje in to o vprašanjih, ki so za vas lahko všečna ali pa nevšečna. Zakaj? Ker je od tega odvisno tudi

Jaz ne vem, kako to ne razumete, ampak to je vaša primarna naloga – odgovarjati zakonodajni veji oblasti je naloga izvršne oblasti. Ampak okej, saj smo se navadili. Predsednik vlade je dal preko svojega šefa kabineta navodilo, kako je treba delati kratke odgovore, kako nek svojevrstno novost, da naj kar poslanci zahtevajo preko informacij javnega značaja in take neumnosti. In zdaj vidim, da se je to preneslo kar na ministre in državne sekretarje že na nivo, da pač oni rečejo, da oni pač bodo odgovarjali tisto, kar oni želijo. Kakšna vprašanja bi vam rad postavil? Vi ste zdajle naši kolegici odgovorili, ki jo je zanimalo, da dajte povedati, če se bodo te plače res zvišale, ker tudi, skratka, da ne ponavljam njenega vprašanja. In vi ste odgovorili, da ne. Odgovorili ste, zato da bodo ljudje razumeli, odgovorili ste, da bo to doseženo najprej s socialnim dialogom, potem pa bomo videli, kako in kaj se bodo dvignile plače zdravnikom. Zdaj pa vi meni odgovorite na vprašanje: zakaj pa potem to potrebujemo v PKP10, če se nobenemu nič ne bo dvignilo? Zakaj? Saj boste to uredili s socialnim dialogom, ne? Zakaj to potem sploh tlačite v ta PKP10? Kakšen smisel ima to, da nekaj uzakonjamo, kar sploh ne bo veljalo, ampak bomo počakali na nek socialni sporazum? Saj, državni sekretar, veste, jaz nisem nor. Saj meni je jasno prekleto, kaj počnete. Pa vam bom odgovoril hipotetično, ker tukaj zelo radi razvijate teorije. Gospod Kuštrin se je dogovoril, da je treba najvišjim zdravnikom vsaj dati, bom rekel, že zdaj zagotoviti začasno. Ker, mimogrede, vse, kar je začasno v tej državi, je hudo trajno. Boj se začasnega, ker postane trajno, vse je trajno. In si je zagotovil višje plače za zdravnike, ki imajo že danes najvišji plačni razred. Potem se bomo pa pogovarjali v socialnem sporazumu, kjer bomo videli ali bomo spremenili ta del ali ne, in tam bo seveda tudi čas, da se bo videlo, kaj se bo potrdilo in kaj se ne bo potrdilo. In kdo bo tam izpadel? Ja, ta mladi zdravniki. Zato, ker sploh ne dosegajo teh razredov in ne bodo mogli sploh napredovati. Saj ne dosegajo 57. plačilnega razreda. Niti osnovnih pogojev, ki jih imajo vsi tisti, ki bodo po tem členu seveda dobili višje plače. Zakaj začasno? Zaradi tega, ker Kuštrin ve, kako se je treba pogajati. In Kuštrin ve, ko pride na Tarčo, veste, kaj on reče? »Državni zbor je to sprejel, mi nimamo s tem nič«. In to je to, kar jaz ponavljam že leta in leta, dragi moji. Ta ista vlada bo rekla, Državni zbor je to sprejel. In jaz vas že vidim v naslednjem mandatu, kako boste kričali s tiste strani, ko boste rekli, glejte, mi smo pomagali, glejte, zdaj pa to oni rušijo in uničujejo. Me prav zanima, kaj bo s to začasnostjo tega člena. Ki pa je, mimogrede, državni sekretar, dajte mi razložiti, meni pomagajte, meni, ker sem neuk in nimam pojma o teh stvareh, mi dajte razložiti, kaj to pomeni. 40.a člen, da vam ne naštevam kompletno zakonodajo in vse odloke, in reče: »je za plačno podskupino E-1 – zdravniki in zobozdravniki na delovnih mestih in v nazivih mogoče doseči največ 63. plačilni razred za obdobje do 31. decembra 2022«. in potem imamo 40.b člen, Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki pa potem seveda ureja tudi ostale zadeve. Ja, za koga potem to ne velja, kot vi pravite? Zakaj je potem to sploh potrebno? Dajte mi z enim samim argumentom razložiti in vam bom verjel na besedo in se vam celo javno opravičim, ker sem vam rekel, da vam ne verjamem to, kar govorite. Pa razložite mi, zakaj je to potem potrebno pisati v PKP10. Ta vlada je sposobna, ko se kaj dogovori, in to je že večkrat dokazala, v 48-ih urah spremeniti tudi samo en člen zakona brez problema.

Mimogrede danes je gospod minister Šircelj rekel eden znameniti stavek, ki bo odmeval v javnosti dolgo časa še. Mi vladamo z odloki zato, ker je epidemija in moramo ukrepati hitro kljub temu, da vam je Ustavno sodišče ne enkrat večkrat povedalo, da kršite Ustavo in zakonodajo in vam jasno povedalo, če je veljalo sprejemati odloke v času začetka epidemije, ko je bila bolezen neznana, nismo vedeli kako bomo pripravljeni, kako bomo sploh ukrepali. Cel svet se je ukvarjal z vprašanji kaj narediti za to, da bi lahko dobro ukrepali je po dveh letih tega virusa v Sloveniji trditi, da rešujete življenja veste kaj še osnovnošolci vam več ne verjamejo, še osnovnošolci vam več ne verjamejo kaj počnete in zakaj greste. Epidemije in razglasitve pa bom jaz sedaj malo bolj natančen od mojih kolegov in kolegic, ki govori naslednje, ko ste razglasili prvič epidemijo – to je bilo 12. 3. – je bil delež potrjenih okužb 4,8 % ali drugače povedano 61 oseb je bilo okuženo 26. marca 2020 in epidemija je bila razglašena. Sedaj, ko imamo pa na dan 3. novembra 2021 4 tisoč 518 okuženih ali drugače povedano imamo 34 % okužbe o tem pa nobenega v tej Vladi ne zanima. Ne, vi se ukvarjate ali bo najboljše plačan zdravnik dobil še več in to začasno za eno leto, kar ne znate razložiti zakaj in niti ne znate razložiti zakaj za eno leto. Ali mislite, da bo ta zdravnik eno leto dobil po 63. plačilnem razredu plačilo in potem čez eno leto, ko to ne bo več veljalo bo rekel super, hvala lepa za eno leto, jaz grem nazaj na 57. plačilni razred? To je čista norišnica, skregano z vsako logiko. Še več, ena druga stvar, ki je bolj pomembna. Vi podirate kompletni sistem, plačni sistem znotraj skupine in seveda v razmerju tudi do vseh ostalih.

tega ne sme doseči in dela v korist zdravstvenega sistema kot tim, zdravnik da. Jaz vem za nekaj zdravnikov, ki so se praskali, da ne rečem kje v času covida in to tudi vi veste, da niso vsi enako obremenjeni in tudi vi veste, da niso vsi enako kvalitetno dobro. Edino kar imajo, imajo isti faks končan in isto diplomo in tukaj se konča, potem so pa strašne razlike med njimi. Imamo zdravnike, ki so prevarali sistem, so se šli vlakce

je treba zanemariti, zato da bomo lahko rešili problem, zaradi katerega se gospod Kuštrin bori že mnogo časa. To je vaš osnovni cilj. Žalostno, žalostno. Komaj čakam 24. april pa ne, zaradi sebe, ampak zaradi te Vlade. Bil jaz v tem parlamentu ali ne vesel bom, da vsaj te Vlade več Danes je eden od poslancev rekel, da je opozicija živčna. Ne opozicija ni živčna je pa izredno zaskrbljena kam to pelje,

za katero nam nekateri danes očitate, da je opozicija uporabila inštrument, ki je po navadi zadnji, to pa je, da ne bo sodelovala pri teh rabotah, se mi zdi skrajno privlečeno za lase. Je pa res, Namreč, rekel je, da je predsednik na odboru imel enake vatle za vse. Ja, oprostite, jaz mislim, da morajo bit enaki vatli za vse ves čas, ne pa enkrat tako, enkrat drugače, tretjič spet čisto malo drugače. To preprosto ne gre. In s tem seveda ste si v bistvu nakopal resen problem, ker jaz že vidim naslednji mandat, ko ta koalicija ne bo več v koaliciji, spravite si te magnetograme, spravite si jih, ker jih bojo nekateri citiral, ko vam bojo očital, kaj pravzaprav ste počel in zato je en od kolegov rekel, da je bila ta seja legendarna in bo šla v anale, predvsem kot šolski primer, česa se ne dela. Ena od zadev, ki je v tem PKP-ju, je med drugim tudi to, to je ta člen, znameniti, ki govori o tem, da boste zdravstveni blagajni, pač nalagate, da bo pokrila vse te, bom rekel, izdatke ukrepov, ki jih nalaga ta PKP-10. S tem, da ne poveste niti koliko jih je, ne poveste niti kakšna podlaga bo za to in kdo jih bo plačal; ali bo to proračun, ali bo to zdravstvena blagajna, ali bo to nekdo tretji, za katerega mi v tej državi ne vemo, kdo to je? Ali drugače povedano, odprli ste streho, kakor bo, tako pa bo. To je popolnoma nezakonito in popolnoma neracionalno, iracionalno je… To je sploh, sploh si ne znam več razložit, kaj delate iz te zdravstvene blagajne. To so delal včasih, na »sisih«(?), v prejšnjih sistemih, ko so bile to vreče brez dna. Me pa čudi, da nekateri poslanci, ki so danes zagovarjal vzdržnost na področju javnih financ in smotrnost in preglednost, to danes dopuščajo tako z lahkoto. Zanimivo je bilo poslušat uspehe in dosežke o Sloveniji, zdajle na državni proslavi, ampak, ta zakon ne bo kaj dosti teh presežkov prinesel, kvečjemu bo prinesel veliko škode, ki jo bo treba popravljat. Je pa dejstvo, ta PKP-10 je darilo za marsikaterega, na katerega ta Vlada računa, da bo obkrožil na volitvah 24. aprila, za te koalicijske stranke, češ ali pa predvsem samo za eno, ker ostale so itak, se izgubijo v tej kloaki, da bo seveda to nekako volilni PKP-10, ki bo omogočil neke glasove in vi, misleč, da boste obstal na teh mestih. Saj, upam, da veste, da temu ne bo tako, kajne? Bodite realni in iz vidika stroke, katero zagovarjate, boste mogli nekoč spet nazaj v stroko priti. Veste, to je tako kot tisti rek, ne hodite po ljudeh, ko greste v hrib, ker s tega hriba boste enkrat mogli dol priti in boste vse te ljudi srečal, med drugim tudi svoje lastne napake. Me zanima, kakšen obraz boste imel takrat.

spoštovanemu poslancu rad povedal, da sem bil narobe zastopljen, jaz tukaj nisem govoril o odlokih, jaz sem govoril edino o PKP zakonih, ki se sprejemajo v Državnem zboru po nujnih postopkih in so po nujnih postopkih tudi predloženi v Državni zbor, zaradi epidemije, ker je treba reagirati hitro. Še enkrat in enkrat sem že zanikal, zgleda, da tukaj moram večkrat,

Jaz sem povedal, da se bo s tem členom odprl socialni dialog. In takrat bomo videli, a se bojo plače dvignile ali ne. In to sem izjavil. Nisem pa izjavil, da se plače ne bodo dvignile. Hvala. Hvala lepa. Naslednji, ki dobi besedo, je Jure Ferjan. Izvolite. **JURE FERJAN (PS SDS):** Gospod podpredsednik, najlepša hvala za besedo. Cenjeni visoki zbor, minister za finance in ostali predstavniki in predstavnica Vlade Republike Slovenije. Visoka gospodarska rast, ohranitev preko 300 tisoč delovnih mest in posledično nizka stopnja brezposelnosti, visoke stabilne bonitetne ocene, to so posledice in to so rezultati sprejetih, tudi sprejetih proti korona paketov na vladni nivoju in v Državnem zboru Republike Slovenije. Danes imamo pred sabo 10. protikoronski paket, ki bo nadaljeval z blažitvijo posledic koronakrize, s preprečevanjem in blažitvijo stisk, ki so nastali zaradi te svetovne zdravstvene krize in ki bo omogočal, da slovenska družba deluje čim bolje, da bo slovenski zdravstveni sistem bolj odporen in da bo slovensko gospodarstvo hitreje in bolje okrevalo. Ta vlada je kljub zahtevni situaciji, kljub krizi, v kateri se nahajamo, naredila ogromno tudi na drugih področjih, investirala v poleg zdravstva tudi izobraževalni sistem, v infrastrukturo. dejstvo je, da danes ostaja največje tveganje prav obvladovanje krize. In zato imamo na mizi tudi 10. protikoronski paket, ki deluje v smeri, da blažimo posledice in da sprejemamo ukrepe, ki pomagajo na nivoju zdravstva, na nivoju izobraževanja, na nivoju gospodarstva, da družba deluje, da je družba bolj odporna in da seveda okrevanje, ki sem prepričan, da sledi in seveda se tudi že dogaja, bo čim večje, čim boljše, in da se bomo seveda vrnili v tisto smernico razvoja, napredka naše države. In po skoraj 2 letih soočanja s krizo, zdravstveno krizo se danes ne morete v KUL več sprenevedati, ne morete se več slepomišiti. Preprosto si odgovorimo na vprašanje oziroma si odgovorite na vprašanje, koliko protikorona paketov, koliko ukrepov, ki blažijo posledice epidemije Covid-19, koronakrize ste podprli. Preprosto vprašanje in preprost odgovor, ki zelo jasno in nazorno pove, kdo tudi v tem Državnem zboru govori in obljublja in kdo, ko je potrebno nekaj narediti, dejansko to tudi izpolni. Nekateri začuda imate to napisano tudi v svojih programih, novih programih, ampak vas, ko je treba narediti korak naprej in podpreti rešitve, ki pomagajo slovenskemu gospodarstvu in prebivalstvu, ste proti ali pa ne glasujete. 10. protikoronski paket prinaša mnogo rešitev. Dovolite mi, da v nadaljevanju nekaj konkretnih izpostavim. Že tretjič, odkar se soočamo z epidemijo oziroma s korona krizo, najranljivejši upokojenci in upokojenke, torej preko 300 tisoč jih je s tistimi najnižjimi pokojninami, prejeli tako imenovani solidarnostni dodatek v višini 300 evrov, 230 evrov oziroma 130 evrov, in sicer v 3 intervalih, do 523 evrov bo višina dodatka v višini 300 evrov, potem od 523 evrov in enega centa do 628 evrov 230 evrov in v zadnjem intervalu do 732 evrov mesečne pokojnine dodatek v višini 130 evrov. V 10. protikoronskem paketu je tudi dodatek za posebej ranljive skupine v višini 150 evrov. V to kategorijo se uvrščajo vojni veterani, vojni invalidi in invalidi. Dodatek bodo prejeli tudi pripadniki sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki se prostovoljno in nepoklicno ukvarjajo oziroma opravljajo naloge pomoči pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialnovarstvenih zavodih. Tukaj se deli torej na pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč, kjer bodo deležni po 30 evrov na dan, in pa dijakom in študentom, ki prav tako v tem sklopu pomagajo pri soočanju z epidemijo oziroma virusom Covid-19, po 25 evrov na dan. (Nadaljevanje) solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja oseb, ki so starejše od 25 let in niso prejele dodatka kot upokojenci in pa tudi nosilci oziroma člani kmetije. Tukaj gre za dodatek v višini 150 evrov. S tem zakonom se namenja tudi pomoč za nakup antigenskih hitrih testov na virus Covid-19 za samotestiranje. Pomembno je tudi, da bodo delno povrnjeni tako imenovani izgubljen dohodek za čas trajanja karantene na domu oziroma nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile, denimo zaradi obveznosti varstva otroka, konkretno 250 evrov za 10 dni oziroma 500 evrov za 20 dni oziroma največ 750 evrov v enem mesecu. Dodatno se financirajo tudi programi v podporo družini, kar je zelo pomembno. Konkretno gre za program podpore v družini, ki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa, se jim bo zagotovilo dodatna sredstva za stroške in posredne stroške v višini 10 % od vrednosti programa, kot rečeno, v podporo družini. Ta zakon zagotavlja tudi pravno podlago za podaljšanje turističnih bonov, tistih, ki so bili izdani leta 2020. Na področju izobraževanja so določeni ukrepi glede šolanja na daljavo, hkrati pa ta zakon omogoča tudi zaposlitve za določen čas zaradi nujnih delovnih potreb vzgoje in izobraževanja, torej v času obvladovanja virusa Covid-19. Glede zdravstva bi med številnimi ukrepi izpostavil glede samega razporejanja kadra, oprostitve plačila davka na dodatno vrednost za dobavo zaščitne in medicinske opreme in pa seveda tudi z vidika razbremenitve zdravstvenega osebja, da je možno podaljšanje torej ukrepa 3 dni bolniške brez zdravniškega potrdila. potrdila. Eden izmed ukrepov, ki jih bom na tej točki še izpostavil je zagotovo tudi nov ukrep likvidnostnega posojila slovenskega podjetniškega sklada, za katerega verjamem, da bo marsikomu pomagal pri njegovi dejavnosti in ohranitvi delovnih mest in samega poslovanja. In vse to, kar sem sedaj navedel, ste nekateri, ste tisti, ki se predstavljate za KUL stranke proti. Bili ste proti ali niste podprli preteklih devetih protikorona paketov in tudi danes ste proti. Celo več, danes in v preteklih obravnavah smo lahko slišali, da gre za ukrepe, ki so metanje denarja stran, torej da je denar, ki se daje za okrevanje gospodarstva, za blažitev posledic epidemije za investicije za pomoč zdravstvu, izobraževalnemu sistemu, da je to metanje denarja stran. To je pač legitimna vaša odločitev, ampak prav je, da se po vsem tem času ne bomo sprenevedali kdo je za kakšne ukrepe in kdo je proti njim, ne glede na to ali ste proti iz vsebinskega razloga, čeprav verjamem, da ste bolj proti iz razloga, ker je pač treba rušiti aktualno vlado. Preden pa sklenem svojo razpravo pa bi se želel dotakniti še enega dogodka, približno dve uri nazaj se je zgodil v tej dvorani Državnega zbora, in sicer da na nek način pozdravljam, da se očitno v stranki Levica danes so se skokovito dvignili kriteriji glede same razprave. In jaz sem prepričan, da bo kolegica poslanka Nataša Sukič naslednjič ko bodo njeni strankarski kolegi in kolegice zmerjali poslanke in poslance z nacisti, s fašisti, s kriminalci po mizi, seveda simbolično, in svojim strankarskim kolegicam in kolegom razložila, da je to nespodobno, da je to kršenje etičnega kodeksa Državnega zbora Republike Slovenije in da takšno ravnanje ne sodi v Državni zbor Republike Slovenije. Pozdravljam, da bo to storila. Kajti, vsaj to je bilo moč razbrati iz njene intervencije pred približno slabima dvema urama. Bojim pa sem, da tako kot smo dostikrat to že vajeni, pravzaprav skoraj vedno, da so na eni strani besede na drugi strani pa dejanja, ki ne odražajo tisto kar je bilo rečeno ali pa obljubljeno. Danes torej dileme za kaj gre ne more biti. Pred seboj imamo deseti protikoronski paket. Podpora temu paketu je podpora blažitvi posledic epidemije korona krize tudi v bodoče. Gre za pomoč upokojenkam in upokojencem, slovenskemu kmetu, invalidom,

In osebno bom glasoval za. Tako kot sem podprl preteklih devet protikorona paketov, bom podprl tudi desetega. In prepričan sem, da bo tudi ta ukrep, tako kot so preostali, pomagal, da bo Slovenija v letu, ki prihaja še naprej med vodilnimi državami članicami Evropske unije po gospodarski rasti, po nizki brezposelnosti in da bomo kot država, ki je uspešno sklenila oziroma bo sedaj sklenila predsedovanje Svetu Evropske unije, še naprej lahko zgled in primer, kako se da s konkretnimi ukrepi pomagati ljudem, pomagati gospodarstvu in seveda imeti neko ravnovesje med na eni strani seveda ukvarjanjem z epidemijo, ki je prioriteta številka ena, in hkrati seveda vzporedno skrbeti za investicije, ki jih v preteklih 10-ih letih, ko ste bile KUL stranke v vladi, ali pa vsaj nekatere, ni bilo, in da se da kljub soočanju z veliko krizo narediti veliko tudi na področju investicij v zdravstvo, izobraževalni sistem, infrastrukturo. Hvala lepa.

da naj svoje male medklice, ki so v bistvu stranpoti od teme, ki sploh veze nimajo s temo, ne zlorablja mene in mojega imena v tej svoji razpravi za svoje neverjetne ugotovitve in insinuacije, kaj bom in česa ne bom naredila. Hvala. Hvala lepa. Glejte, tudi pri vseh intervencijah, tudi pri vašem prejšnjem postopkovnem predlogu, upoštevajte kriterije, ki so zapisane v poslovnik. In pa tudi enake vatle. Toliko, da ne bo to ostalo samo pri obračunavanjih, ki ne prispevajo k ničemer. Treba je dvigniti kulturo dialoga v Državnem zboru. Kot zadnja dobi besedo v tem krogu mag. Meira Hot. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovani gospod minister, spoštovani vabljeni gostje, kolegice in kolegi, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz bi najprej začela nekoliko bolj čustveno morda. Kljub temu to moram poudariti. Torej pred kratkim smo praznovali eden največjih praznikov te države, torej dan samostojnosti in enotnosti, in res sem bila strašno užaloščena, ko sem ob čestitki našim državljankam in državljanom doživela odgovore, kaj pa imamo sploh za praznovati, pa to ni to, za kar smo se borili in tako dalje. To je odziv ljudi na to neko enostavno arbitrarno, neustavno, protipravno vladanje. Zakaj bom proti? Proti bom vsebinsko, spoštovani kolega, seveda bom proti vsebinsko. Ni dovolj, da ste na odboru sprejeli opozicijske amandmaje, s katerimi smo črtali najbolj akutne člene tega zakona. Potrebno je slediti pravu, potrebno je upoštevati načelo pravne države, potrebno je upoštevati načela, ki izvirajo iz načela pravne države, torej o pravni varnosti, govorim o pravni predvidljivosti, vam bom v nadaljevanju tudi prebrala določene izseke iz odločb Ustavnega sodišča, ki o tem govorijo. Ključna težava tega vladanja preteklega leta in pol je predvsem v temu, da enostavno na desnici, kakor se je danes že večkrat slišalo, v pravnem redu ustvarjate absoluten in totalen kaos. Da se zdi, da je ta kaos v bistvu neke vrste krinka. Torej zdaj smo že ne vem kolikič doživeli, da se poskušali sporne člene Zakona o nalezljivih boleznih, ko vam Zakon o nalezljivih boleznih ni šel skozi, takrat ste ga sami v resnici zrušili, zdaj na nek način ste skušali skozi PKP10, ki ima nekatere dobre rešitve. Ampak zdaj mi smo tega že vajeni. Vi date nekatere dobre rešitve, hkrati pa skrivate različne izjemno nevarne določbe v zakonodaji, od policijskih pooblastil, ki smo jih bili priča in tako dalje. Hoteli ste uzakoniti vladanje z odloki, čeprav, meni je smešno, saj

on bo, citiram, še naprej vladal z odloki, torej to, da so ti členi umaknjeni, saj v praksi se nebo ničesar spremenilo. Še vedno boste pod krinko reševanja življenja in zdravja enostavno sprejemali protipravne odloke. Nadaljevala bi s tem, da bi citirala nekaj kar je bilo izrečeno 8. 5. 2017. Že tisočletja od kar se je rodila sodobna civilizacija je znano, da držijo naslednji pregovori. Več je predpisov, manj je svobode za državljane. Več je predpisov, večja je moč birokracije. Več je predpisov, večja je korupcija. Več je predpisov, manjša je pravna varnost državljanov. In sama se zelo zelo strinjam s to izjavo predsednika Vlade izpred štirih let. Strinjam se. Ampak ni način reševanja ta, da namesto, da bi poenostavili nekako pravni red oziroma kot je bilo rečeno, za vsak nov pravni predpis se dva razveljavita, se sprejema zakon s katerim se posega, dopolnjuje, razveljavlja 21 področnih zakonodaj, sprejema se po nujnem postopku, kar je seveda absolutno nesprejemljivo glede na to, da smo prvič v tem zakonu slišali iz medijev nekako omaja, nekako omaja, junija se je začelo govoriti o temu, da bo potreben novi interventni zakon za pomoč gospodarstvu, turizmu, socialnim skupinam. In zdaj smo tik pred koncem leta v zelo žalostnih, tragičnih razmerah, ko so ljudje namesto, da bi praznovali nek praznik miru, solidarnost, ljubezni, vsi nekako naelektreni, pišejo nam, pa ne pišejo tako kot je hotela kolegica prej povedati, hotela je reči, da je to generirano sporočilo pa verjetno ne vem kaj. Ne podcenjevati ljudi. Jaz vas res prosim, ne podcenjujete ljudi. Ljudje so zelo zelo, sledijo, berejo, gre se za njihove, njihova življenja, neposredno že njihova vsakdanja življenja. Želeli so izkazati solidarnost. Jaz moram reči, da nihče tukaj notri ne more izreči, da ni bila izjemna solidarnost, ko se je prvič ta epidemija začela. Tudi kolega je rekel, da nismo nikoli sprejemali PKP. Jaz mislim, da smo vsaj pri nekaterih dali soglasje, na drugi strani smo se velikokrat tudi vzdržali. Koliko ste pa vi naših predlogo sprejeli? sodelovanje ne pomeni, da vi nam povejte kaj moramo delati. Sodelovanje in zaupanje je dvostransko. Dvostransko. Vi poveste, mi povemo. Javnost pove. Tak zakon se ne sprejema na ta način. Tak zakon daste v javno obravnavo. Dobro ste vedeli kako zelo občutljivi so členi glede zakona o nalezljivih bolezni in ste morali pripeljati ozračje do abotnega stanja. Kolega je rekel, zakaj noben medij ni poročal o črtanju. Pa zakaj ste sploh dali to notri? Zakaj? Želite pomagati gospodarstvu, predlagajte zakon s katerim pomagate gospodarstvu. Želite zdravstvu, predlagajte zakon za zdravstvo, ne pa sprejemati v enem letu, v dveh letih čez tisoč 400 podzakonskih predpisov. Oprostite, debirokratizacija, poenostavitev poenostavitev pravnega sistema ni to, da boš ti sprejemal manj zakonov pa veliko več kot zakonskih predpisov, ker to je v nasprotju z načelom legalnosti, kar je koleg prej govoril, dr. Trček, kar je povedal, / nerazumljivo/ več povedali. Vi z zakonom urejate materijo, s podzakonskim predpisom lahko samo podrobneje določite materijo. Ustavno sodišče vam je to večkrat povedalo v preteklem letu in vsakič znova se dogaja isto in normalno je, da se počutiš žalosten, da se počutiš brez upanja v boljši jutri, ker tako se ob koncu tega leta sama počutim, ko se ljudje obračajo na nas kaj lahko še naredimo. Ja, saj je lahko referendum. Ne, ker se bo sprejel sklep s katerim se bo referendum prepovedal na ta zakon, kar je nujno, da se takoj uveljavi. Zakaj? Zakaj poglabljati to nezaupanje. ti mali koraki so pripeljali do tega, da so danes ljudje pred Državnim zborom, da smo prejeli čez 7 tisoč mailov. Pa sama sem jih bila vesela, na koncu koncev je tudi to oblika neposredne demokracije. Še vedno ima v naši državi oblast ljudstvo. Še vedno. Še vedno ima tudi Državni zbor svoja pooblastila. Ne moremo pristati na to derogacijo katera se dogaja. Ustavno sodišče vam je večkrat povedalo kako je potrebno delovati, da ni dopustno vladati in urejati materijo z odloki, ampak vi vehementno to delate naprej,

s kakršnimi ste prišli najbrž ne bi bil takšen odziv pa vedeli ste, da bo takšen odziv, ker to ni od včeraj, to sedaj traja že nekaj mesecev, nekaj mesecev se že to dogaja. ZPS vam naše tako dolgo pravno mnenje in vi rečete, da ne moremo biti vsebinsko proti. Seveda smo vsebinsko proti. Ni načelo prilagajanja prava družbenim razmeram edino načelo, ki izhaja iz pravne države, ko navajate načelo prilagajanja pa prava družbenim razmeram. To je eno izmed ključnih načel na katerega ste uprli vsak PKP. Torej te družbene razmere, ki to narekujejo je seveda epidemija Covid-19 pa danes smo sicer tudi večkrat slišali, da ta epidemija ni bila razglašena kljub temu, da številke kažejo, da bi morala biti razglašena in da smo v bistvu priča temu, da se omejujejo človekove pravice in svoboščine ne, da bi za to obstajala v resnici prav pravna podlaga, ampak to načelo prilagajanja prava družbenim razmeram konkurira drugemu načelu in to je načelu pravne varnosti in predvidljivosti. Torej eno izmed ključnih načel pravna je, da mora biti pravo stabilno, da mora vsak posameznik vedeti kaj se od njega pričakuje, kaj se od posamičnega člena pričakuje. člena pričakuje. Tukaj bi vam vseeno citirala tudi odločbo Ustavnega sodišča, ki zelo lepo pove kaj pomeni, ko ti dve načeli konkurirata. Torej pravna država mora spoštovati načelo zaupanja v pravo, pravno varnost in druga načela pravne države, ki izvira iz 2. člena Ustave. Načelo zaupanja v pravo zahteva, da so posamezne odločitve, ki so zakonite in sprejete brez vnaprejšnjih pridržkov pridržkov ter po svoji naravi niso predhodnega značaja stabilne. Pravo lahko uveljavlja svojo funkcijo urejanja družbenega življenja, če je v čim večji meri stalno in trajno. Torej, ne da se v letu in pol sprejme čez tisoč 300 podzakonskih aktov pa 10 PKP pa se ureja vse kaotično povprek in počez. Da eden povprečen pravnik se več ne more znajti v sedaj veljavni zakonodaji. Nadaljuje, hkrati iz 2. člena Ustave izhaja konkurirajoče načelo prilagajanja prava družbenim razmeram, za katero pa Ustavno sodišče poudarja, da je treba pri prilagajanju prava družbenim razmeram spoštovati človekove pravice in temeljne svoboščine ter upoštevati ustavna načela torej vselej je potrebno brati celoto, ne more biti eno načelo brez druge plati in vi ste nad to drugo plat krepko pozabili, zaradi tega se ustvarja to nezaupanje, zaradi tega je v tej državi neko izjemno razočaranje nad arbitrarnostjo vladanja, nad tem, ker ste poskušali tudi s tem zakonom torej spet neko podrejanje Državnega zbora izvršilni oblasti torej spet neko povečevanje in kopičenje pooblastil v izvršilni veji, vidimo kaj se dogaja s sodno vejo oblasti, kako se poskuša preko diskreditacije določenih sodnikov doseči, da se tudi načelo zaupanja v sodstvo seveda zniža na minimum in meni se to zdi spet bom ponovila res žalostno tako, da sama bom absolutno proti.

Hvala za besedo, podpredsednik. Jaz sem govoril, ker sem bil tudi omenjen jaz sem govoril o teh težavah o neprestanem ponavljanju vladanje z odloki. Po celi Evropi je isto, po celi Evropi je isto, saj nismo mi izjema ali pa so parlamenti podelili posebna pooblastila Vladi, nismo mi izjema. Ko sem tudi omenil Ustavno sodišče ja naredilo je veliko škode. Tone Jerovšek, dr. Miro Cerar včeraj politično s Tanjo Gobec pa si poglejte to, poslušajte oba pravnika kaj sta povedala o o odločitvah ustavnih sodnikov, ki je razdeljeno, ki je tudi razdeljeno, polarizirano. Kar precej škode je bilo narejeno s tem in seveda vi se to z veseljem upirate na to

Spoštovani predsedujoči, najlepša hvala za besedo. Zdaj bom kar direkten, pa bom gospoda Cuglja vprašal, ker vem, da je bilo tudi v medijih naznanjeno, da zapuščate mesto državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje, pa me zanima, če je tudi to povezano s temi, bom rekel, plačnimi spremembami oziroma anomalijami, ki so trenutno bile danes predstavljene tukaj v Državnem zboru. Zdaj dejstvo je, kdo je pač tudi pozorno spremljal medije oziroma tudi, bom rekel, sploh 24ur.com, N1, potem tudi vaša Domovina je celo o tem pisala in te stvari. In dejstvo, kar je zelo meni osebno bilo zelo zanimivo oziroma tudi mi je postavljalo en velik vprašaj, da v resnici, ko se je začelo v bistvu pogajanje glede teh plačnih razredov, sta bila tale sindikat mladih zdravnikov sindikat Fides nekako z roko v roki oziroma sta pač nekaj časa sodelovala, kolikor vem, celo tudi neuradno pri dejansko možnosti, zdaj ne vem, koliko to drži, ampak tako je bilo tudi navedeno, da so se že celo od maja do novembra usklajevali z Ministrstvom za zdravje glede osnutka Zakona o plačah v zdravstvu. In po teh neuradnih podatkih, ker pač ni bil javno objavljen, pa bi celo dejansko prinesla tudi izstop zdravstvenih delavcev iz enotnega plačnega sistema. Tako da imam občutek, zdaj ne vem, kako bi si pravzaprav lahko danes to predstavljal, da ni to neke vrste neka dimna zavesa s tem amandmajev, se pravi, da v resnici se zadaj dogajajo večje zadeve oziroma večje stvari oziroma se že dogaja v resnici možnost izstopa, se pravi zdravnikov iz tega skupnega plačnega sistema. je tudi predstavnik sindikata mladih je dejansko po odboru, po tem Odboru za finance, o katerem je bilo prej tudi ogromno govora, oziroma je izjavil sledeče. In sicer glejte, v bistvu ta amandma ne zagotavlja ničesar razen možnosti preboja strope, kar je za naše starejše kolege gotovo dobrodošlo, se pravi, se pravi, tudi mladi zdravniki vejo oziroma so bili seznanjeni s tem, da v resnici oni ne bodo v zvišanjih, v zvišanje plač oziroma v višanje razredov. Tako da s tega stališča, sicer je zelo gospod Cugelj se je tudi zelo dobro izmikal temu odgovoru, pač konstantno je govoril o tem, da poteka socialni dialog, da potekajo neki dogovori, ampak dejansko potrditev oziroma potrdilo, da bodo ti mlajši zdravniki dobili možnost oziroma bi morali dobiti možnost napredovanja in nekega pravičnega plačila, pa tudi dejansko nismo dobili odgovora. In jaz osebno moram povedati iz svoje izkušnje. Imam tudi zdravnika, osebnega, zelo dobrega, ki je tudi na začetku svoje kariere oziroma svoje poti, in res ni fer do teh mladih zdravnikov, sploh teh družinskih zdravnikov, da se jim že v osnovi določa tako nizka, bom rekel, kar nizki štart za začetek svojega delovanja oziroma strokovne poti. In spet, če pogledamo eno zadevo, kar je tudi da misliti, je dejansko, da v od tega zvišanja oziroma tega amandmaja, s katerim bi se zvišale plače tem zdravnikom, ki so že tako ali tako v najvišjem, se pravi v 57. plačnem razredu, je dejansko kar 36 % takšnih zdravnikov, se pravi okrog 2 481 zdravnikov in zdravnic. Se pravi spet govorimo o neki večini, ki bo dejansko, bom rekel, dobila možnost oziroma dobila višje plače, po drugi strani pa ti, ki so na začetku svoje poti, pa ki vsi vemo, da tisti, ki študirajo oziroma ki so doštudirali medicino,

večjih strokovnih stvareh, o katerih tudi odločajo, se pravi, že bolj izkušeni zdravniki. Tako da, s tega stališča, jaz se bojim oziroma imam tudi občutek, da je to neke vrste dimna zavesa, ker koliko sem bil tudi seznanjen, se sindikat Fides vseskozi zavzema za izstop iz tega skupnega plačnega razreda in tudi do nedavnega, / znak za konec razprave/ do par dni nazaj, je še zmeraj vztraja pri tem, da bi morali zdravniki izstopit iz tega skupnega plačnega razreda.

je pa tisto, kar je pomembno, to pa gospodu poslancu pojasnim. Ministrstvo za javno upravo je posredovalo pobudo, da se resorna ministrstva pripravijo posebnosti, ki bi lahko umestili nov zakon, ki bi vzpostavil skupne temeljne sisteme plače v javnem sektorju. Zato smo na Ministrstvu za zdravje 24. 3. 2021 ustanovili tudi delovno skupino za pripravo besedila zakona, ki bo urejal ločen del plačnega sistema za področje zdravstva in osnutka izhodišč za pogajanja za sklenitev kolektivnih pogodb na področju zdravstva. Delovna skupina je s svojim delom tudi končala, pripravila osnutek tega zakona in ga seveda predala ministru za zdravje. To je odgovor na vaše vprašanje, kar se tiče posebnega dela zakona za zdravstvo. Še enkrat bom pa poudaril, še enkrat sem, ste omenil mlade zdravnike. Še enkrat bom povedal, člen, o katerem danes debatirate, je samo osnova za odprtje možnosti kolektivnih pogodb in pogajanja s sindikati, v katerega so vključeni tudi mladi zdravniki, da se začnemo pogovarjati o plačah, o povišanju ali zni…, ne znižanju, povišanju plač zdravnikom in gre za tudi mlade zdravnike. Še enkrat bom poudaril, tukaj mladi zdravniki niso izključeni

Še je interes, zato bom začel s postopkom prijave. Izvolite.

(PS NSi):** Ja. Name se je obrnilo veliko število državljanov, kakor tudi na vse ostale poslanke in poslance, to sem prepričan. Dobival smo goro elektronskih sporočil, tudi klicev, navadnih SMS sporočil in vse ostalo, tudi pisma so prišla v naš nabiralnik in, jaz sem vedno za to se vsi dvomi razčistijo, da ljudje pridejo do pravih konkretnih informacij, zato sem zakon objavil na svoji Facebook strani. Dodal sem povezavo, kjer si ljudje sami lahko preberejo zakon, vse člene PKP-10, z amandmaji koalicije in seveda tudi njihovimi spremembami. Nato sem pozval sledilce, vse, ki mi sledijo na socialnem omrežju Facebook, naj mi povedo, kateri člen se jim zdi sporen, prav tako sem zapisal, da bom resno razmislil samo o tistih predlogih, ki bodo utemeljeni. Se pravi, da mi povedo, ta člen se mi zdi sporen, predlagam takšno in takšno rešitev, do tega trenutka, pa sem to objavil že kar pred nekaj urami, nisem dobil še nobenega konkretnega odgovora.

ne prinaša nobenega obveznega cepljenja. Nobenega obveznega cepljenja ni v PKP10 in to je treba posebno poudariti. Dejstvo je, da je to sicer že možno po Zakonu o nalezljivih boleznih, in to že 25 let, in sicer zgolj z nekim aktom Ministrstva za zdravje. Danes pred Državnim zborom protestira gruča ljudi, ki protestirajo proti obveznemu cepljenju, čeprav v PKP10 o tem ni govora niti v enem samem členu. Zunaj, se pravi, protestirajo ljudje, ki ne vedo, zakaj protestirajo. Zelo dobro pa ve njihov vodja protestov, on pa zelo dobro ve, zakaj protestira zunaj. Zdaj pa srčika problema tega PKP10, če lahko rečem sploh problem. Dejstvo je, da opozicija svojo retoriko svojo celotno epidemijo govori in pa zavaja, kako je vse narobe, kako je v tej državi vse narobe. In to z enim samim namenom, da se ustvari vtis, da je v tej državi vse slabo. To je edini cilj opozicije, da se ustvari vtis, da je v tej državi vse slabo.

Namreč smo tik pred volitvami. In gre se samo za oblast in čisto nič drugega. In kot je rekla ena izmed predsednic KUL opozicije, da je pomembno, ker prihaja denar, evropskih denar, kdo bo ta denar delil, da še bolj pomembno pa je, kdo bo ta denar dobil in za to se torej gre. Gre se za oblast in gre se za denar. Vse ostalo, kar pa spremljamo danes v Državnem zboru pa je pesek v oči in predstava za javnost, ki jo gledajo naši državljani in se med sabo prepirajo in delijo. Zato sem želel, da si državljani zakon preberejo in zato sem ga tudi objavil na svoji Facebook strani s tem namenom, da ga lahko pogledajo in pa tudi sami pokomentirajo in da si ne ustvarjajo nekih napačnih odločitev na podlagi različnih člankov, takšnih in drugačnih. Namreč ne pristajam na posplošene in neutemeljene izjave. Dejstvo, ki pa je, kaj prinaša PKP10, in to je treba poudarjati. Solidarnostni dodatek za upokojence. In to tiste upokojence, ki prejemajo najmanj, se pravi, ki prejemajo pokojnino do 510 evrov, bodo dobili 300 evrov dodatka, od 510 do 612 230 evrov dodatka in pa od 612 do 714 130 evrov dodatka. Prinaša PKP10 tudi solidarnostni dodatek za posebno ranljive skupine v višini 150 evrov, enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja osebam v višini 150 evrov, bodo prejele tudi osebe, starejše od 65 let, ki niso prejeli dodatka kot upokojenci. Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov bodo prejele tudi osebe, starejše od 65 let, ki so nosilci oziroma člani kmetije, brez pokojnin, invalide in pa tudi vojni veterani. Zakon prinaša tudi mesečni dodatek za pripadnike sil za zaščito in reševanje ter za dijake in študente, ki pomagajo pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialnovarstvenih ustanovah. Na področju gospodarstva se podaljšuje veljavnost turističnih bonov, izdanih v letu 2020, do 30. 2022. Turistične bone za leto 2021 pa je vlada že itak podaljšala do 30. 6. 2022. Prav tako podaljšujemo ukrep v višini 500 evrov do 30. 6. 2022, ki ga bodo prejeli starši novorojenčkov. In to, kar sem zdaj naštel, so eni izmed številnih ukrepov, ki jih prinaša PKP10. To niso natolcevanja. In prosim, da se prepričate sami, da si zakon sami preberete in da se ne odločate na podlagi nekih člankov, ki jih zasledite na socialnih omrežjih. Kolikor sem pa danes poslušal predstavnike opozicije, pa si ta opozicija seveda želi, da bi mi naredili vse, kar oni niso, pa so imeli večinoma časa škarje in pa platno v rokah. Vsaj tako sem razumel. In čisto za konec mimogrede sprašujem za prijatelja: je Branko Masleša že pokazal svojo diplomo? Hvala lepa. Hvala lepa. Predlagam, da se vsi držimo okvirjev vsebine zakona. Ostale telovadbe pa da se uporabijo kje drugje. Kot zadnja dobi besedo še Iva Dimic. Izvolite. lepa, spoštovani podpredsednik Državnega zbora. Spoštovani državni sekretar in minister! Kolegice in kolegi! Res je, danes obravnavamo deseti protikoronski paket, ki naj bi pomagal reševati slovensko gospodarstvo, slovensko zdravstvo, šolstvo, kmete. Skratka, je paket ocenjen na približno 180 milijonov, ki gre dejansko direktno do ljudi.

s konkretnim denarjem. To ni leto 2012, ko smo sprejemali ZUJF in smo gledali po postavkah kje bomo jemali. Mi danes z desetim paketom dodano vnašamo v Slovenijo, v slovensko gospodarstvo, zdravstvo, starejšim, novorojencem, gospodarstvu, bom rekla, ogromno je tega, tako kot je rekel moj predhodnik kolega, mogoče niso vsi prebrali kaj vse je naslovljeno in se vnaša 180 milijonov. In glej ga zlomka, tak odpor do tega, da ljudem pomagamo. Pa se bom dotaknila najprej starejših. Bilo je že povedano danes večkrat, da se dogaja solidarnostni dodatek upokojencem z najnižjimi pokojninami, brezposelnim prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja in uživalcem poklicnih pokojnin v znesku 300 evrov, če imajo do 500 evrov pokojnine, potem 230 in in pa 130 evrov, če prejemajo pokojnino v znesku od 612 do 732 evrov. Se pravi, se daje dodatno pomoč ljudem. Pa ne smemo pozabiti kaj se je vse v tem času te vlade zgodilo in kaj se je dalo. Ravno nismo pozabili na starejše. Izredno uskladitev pokojnin za 2 % decembra lani 94 milijonov, redno letno usklajevanje pokojnin za 3,2 % 172 milijonov, solidarnostni tako imenovani protikoronski dodatek vsem nižjim pokojninam 67 milijonov, redni letni dodatek pokojninam 139 milijonov. To je bilo v preteklem letu. Sedaj ponovno dodajamo. In ne razumem nasprotovanja na točki, kjer dejansko pomagamo tistim starejšim, ki dejansko se težko prebijejo skozi mesec. Seveda prejmejo solidarnostni dodatek v višini 150 evrov tudi starejši člani ali nosilci kmetij in solidarnostni dodatek prejmejo tudi vojni veterani, vojni invalidi in prejemniki nadomestila za invalidnost. Vse to do 31. 12. 2021 je rok, da to prejmejo. Se pravi, da je potem glede na to, da tako pozitivno naslavlja ta protikoronski paket da ljudi, tiste, ki potrebujejo pomoč, in kljub vsemu tako nasprotovanje. Zdi se mi še zelo pomembno omeniti to, da v delu zakona o delovnih razmerjih se delavcem, ki so v letu 2021 zaradi nujnih delovnih potreb povezanih z obvladovanjem Covid.19 niso mogli izrabiti vsega preostalega dopusta iz leta 2020, zato se omogoča, da ga izrabijo najpozneje do 1. aprila 2022. Dopust za leto 2021 pa lahko izrabijo do 31. 12. 2022. SE pravi, da tukaj zagotovo naslavljamo tiste, ki so reševali krizo epidemije. To so zdravstveni delavci. Ne bo jim dopust propadel, ne bo se jim izničil, ampak bodo lahko ta dopust pokoristili vse do konca leta 2022. Mislim, da je to tudi taka pomembna zadeva na področju

protikoronski paket 10? Res je, danes je bilo slišati od kolega, Aleksander je rekel, nikjer ni nobenega obveznega cepljenja klub temu, da smo dobili izjemno izjemno veliko število elektronske pošte. Ampak prinaša nekaj, prinaša odgovornost za škodo, ki nastane osebi zardi cepljenja proti nalezljivi bolezni COVID-19 in uporabe ali aplikacije zdravila za zdravljenje COVID-19. Tukaj pa je tudi korak naprej. Priznava in seveda daje odgovornost za nastalo škodo. To je terma o kateri bi se morali pogovarjati. Ali je država odgovorna do tistih, ki so se seveda cepili in so imeli potem zaplete? Eno leto že poslušamo kaj je vse narobe, pa vendarle na tej točki zadeve gredo naprej. Kar se mi zdi pomembno pa je bilo danes že večkrat poudarjeno in bom tudi sama še enkrat, se mi zdi, da je potrebno povedati, da so tudi ukrepi na področju zaščite, reševanja in pomoči. Kdo so trenutno tisti, ki na terenu sploh v prejšnjem tednu, ko smo imeli akcijo cepimo se, pomagalo. Kdo je bil tisti, ki je v prvi vrsti pomagal in je seveda se dal na razpolago, da smo lahko v Sloveniji, lahko rečem danes, uspešno opravili to nalogo, tedensko nalogo cepimo se. To so prostovoljci, ki pomagajo pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah, za to jim pripada dodatek za izpostavljenost nevarnostim in posebne obremenitve v višini 30 evrov na posamezni dan. Dodatek pripada tudi dijakom in študentom in sicer v višini 25 evrov na posamezni dan. In seveda tudi tudi oni so tisti, ki so dejansko pomagali in je iz tega naslova lahko samo naslovimo kot hvaležnost, da so se čutili nagovorjene, in da lahko so dali vse na razpolago, ker smo pač vsi potrebovali to pomoč. In še enkrat, turistični boni bodo omogočali tudi v prihodnjem letu, da bodo ljudje jih lahko izkoristili. To je pozitivna gesta te Vlade. To daje podaljševanje, daje možnost, da bodo res lahko vsi na nek način se mogoče tudi malo odpočili od vsega tega pritiska, ki ga povzroča koronavirus. To jet udi želja vseh nas. In mislim, da take razprave, te razprtije res ne vem kam peljejo. Ne peljejo naprej in tudi, če je kdo danes, pa sem slišala, je rekel, komaj čakam, da bo 24. april. Ali veste kaj pravijo?

Spoštovani gospod podpredsednik, hvala za besedo. Naj povem, da na začetku se nisem imel namena oglašati, ampak je bilo kar nekaj stvari za razpravljati, tako je dobro, da tudi tukaj zelo jasno obelodanimo. Prvič. Jaz se bi tukaj na prvem mestu rad zahvalil spoštovanemu ministru, ki je skoraj ves čas v dvorani, čeprav pozicija vsako minuto, ko je šel ven, izrabila to priložnost, da je to obelodanila. Naj povem, da mogoče na opozicija ta zadeva današnja razprava je tako pomembna da, ampak jaz nisem tak, da bi mogoče omenil, da so danes trenutno sedaj samo štirje opozicijski poslanci v dvorani oziroma poslanci koalicije KUL. Ampak pustimo, pustimo, to ni današnja tema. Zdaj, kar se tiče in glede zadolženosti naj povem, da Slovenija svojo zadolženost glede na BDP povečala manj od povprečja držav Evroobmočja in Evropske unije. To je treba državljanom in državljankam jasno povedati. Zato je Slovenija se zadolžila manj kot povprečna država Evroobmočja oziroma Evropske unije, zato je vladna koalicija torej nadpovprečne rezultate dosegla s povprečnim zadolževanje. Zato imamo tudi najnižjo brezposelnost v Sloveniji, nižjo kot je bila pred samo krizo. **67. TRAK: (VP) iz strani opozicije je, citiram, je rekla, za vas je pač pomemben kapital in posameznik, za nas pa je pomembna država, družba, skupnost in tako naprej. Zdaj, za Novo Slovenijo, mi radi gradimo državo od spodaj navzgor. Se pravi, za nas je najprej pomemben posameznik, vsak posameznik, ker vemo, da veliko posameznikov potem tvori državo in skupnost. Zaradi tega se zavzemamo za le zdravi in uspešni posamezniki lahko gradijo povezano skupnost in državo, zato PKP10 naslavlja ukrepe za najranljivejše in da se bodo še lahko v boljši in polni meri vključili v skupnost. Tukaj je razlika med nami in drugo stranjo. Zdaj, kar se pa tiče, je bilo že veliko povedanega. Jaz bi rad opozoril samo še na dve zadevi. Da tukaj nismo pozabili niti na gasilce. In če citiram, ne glede na določbo drugega odstavka pripada poklicnemu gasilcu v poklicnem jedru prostovoljne gasilske enote, ki izvaja naloge javne gasilske službe, poseben dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve v višini 65 % urne postavke osnovne plače za ure, kot je v času razglašene epidemije opravljal delo v rizičnih razmerah v letih 2020 in 2021. Mi na gasilce nismo pozabili in to tudi odpravljamo. Naj povem, da so osem takih gasilskih društev večino to občine že reševale, ampak zdaj rešujemo še tisti dve, ki niso videle te možne rešitve. In tukaj se tudi zahvaljujem državnemu sekretarju, ki je držal dano obljubo in se sedaj tudi rešujemo. Seveda danes ni v dvorani tistih, ki so na to najbolj perečo zadevo opozarjali, ampak saj težko je priznati, da es je tudi zadeva že prej rešila in sedaj dokončno rešila. Kar se pa tiče, bi pa rad omenil še eno zadevo, ki je mogoče nismo omenili. Jaz pozdravljam, da so nekatere stvari v PKP-ju notri, ki niso direktno povezane z epidemijo. In tukaj bi rad izpostavil lažje stalno bivanje v Sloveniji po repatriaciji. Predvsem omenjena sprememba, tukaj še enkrat moram povedati, nima povezave s COVID-19, ampak predlagana sprememba Zakona o odnosih Slovenije s Slovenci zunaj meja omogoča pridobivanje dovoljenj za stalno pridobivanje tudi Slovencem, ki nimajo državljanstva oziroma so ožji družinski člani repartiranih oseb slovenskega rodu. Jaz seveda to zadevo zelo pozdravljam. Eni seveda so se so se vozili z venezuelskim predsedniškim letalom, drugi pa rešujemo socialno krizo tistih ljudi, ki imajo slovenske korenine in so morali zbežati iz Venezuelo iz Slovenijo. In tukaj moramo državljankam in državljanom jasno pokazati, kakšno kakšno sliko oziroma kam nas želijo nekatere stranke tudi peljati. Na tem mestu se bom ustavil in bom še enkrat z velikim veseljem podprl

razpravo dajem 5. člen ter amandma poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezanih poslancev. Želi kdo besedo? Lidija Divjak Mirnik, izvolite. Imate besedo. Hvala za besedo. Ja, pri tem amandmaju predlagamo dodaten drugi odstavek, ki se spremeni na način, da odločitev o tem, da bo izvajanje na daljavo, seveda sprejme pristojni minister/ministrica, ampak je lahko sprejeta, če so sočasno uvedeni tudi drugi ukrepi za preprečevanje širjenja COVID­-19, s katerimi se preprečujejo množični stiki med ljudmi in ki seveda primerljivo bolj ali manj intenzivno posegajo v človekove pravice. In to je potem potrebno na vsakih 14 dni tudi, da rečem, še enkrat predelati. Zakaj? Zato, ker se nam v opoziciji zdi nedopustno, da bi spet zapirali šole pred zaprtjem gostinskih obratov, trgovin, da ne rečem cerkva. Torej takšen ukrep kot se je že zgodil, je absolutno preveč negativnih posledic pustil, zato želimo, da se spremeni na način kot sem povedala.

V razpravo dajem 4.b poglavje in 12.b člen ter amandma poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica in SAB. Želi kdo besedo? Lidija Divjak Mirnik, izvolite. Tukaj predlagamo črtanje tega 4.b poglavja 12.b člena. Zakaj z amandmajem predlagamo črtanje, ki sočasno podaljšuje možnost, da občine za svoje ožje dele, kot so vaške, krajevne skupnosti ali četrtne skupnosti, lahko izvajajo naročila storitev ali blaga mimo postopkovno javnega naročanja? Namen postopkov javnega naročanja je zagotavljanje enotnih in pa enakopravnih pogojev za sodelovanje zainteresiranih ponudnikov, katerih cilj je izbor najkvalitetnejšega ponudnika blaga ali storitev z vsemi potrebnimi znanji in izkušnjami, ki bo naročilo izvedel na transparenten način. Namreč to, da se delajo zdaj pa neke izjeme, da krajevne skupnosti, pa četrtne skupnosti zdaj kar naenkrat lahko kar naročajo neke stvari brez javnega naročanja, je absolutno nedopustno. Pa ne bom tukaj špekulirala, da se to počne s kakšnim drugim namenom, zato predlagamo v opoziciji črtanje. Hvala. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Ne želi, zato zaključujem razpravo. Amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 22.a členu je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja za novi 22.aa člen, zato bomo o amandmajih k tema členoma razpravljali skupaj. razpravo torej dajem 2 amandmaja poslanskih skupin SDS, NSi in SMC, in sicer k 22.a členu ter za novi 22.aa člen. Želi kdo besedo? Ne želi, zato zaključujem razpravo. Amandma Poslanske skupine SAB k 7. poglavju je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 33. členu, zato bomo o njiju razpravljali skupaj. V razpravo dajem 7. poglavje in 33. člen ter 2 amandmaja Poslanske skupine SAB. Želi kdo besedo? Ne želi, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 35. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo besedo? Ne želi, zaključujem razpravo. razpravo dajem 11.a poglavje in 40.a člen ter amandma poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezanih poslancev in amandma Poslanske skupine Levica k 40.a členu. Želi kdo besedo?

11.a poglavje in novi 40.a člen določa odstop od predpisa, ki ureja sistem plač v javnem sektorju. Za plačno skupino E, delovna mesta na področju zdravstva in E1, zdravniki in zobozdravniki se določa, da se do 31. 12. 2022 ne uporablja omejitev drugega odstavka tega predpisa, ki ureja sistem plač v javnem sektorju. Ta določa, da je v plačnih skupinah C1 do J3 mogoče doseči največ 57. plačni razred. Interventni zakon, ki ga imamo danes na mizi, nikakor ni mesto za takšne spremembe. Te spremembe bi morale biti sprejete v dialogu s sindikati. PKP 10 je obravnavan po nujnem postopku, torej tega dialoga nikakor ni bilo. Ni se opravila tudi ne javna razprava. Javnost je bila pri tem žal izključena. Prav tako bi bil takšen člen sprejet brez socialnega dialoga. Novi 40.a člen pa je koalicija predlagala kar z amandmajem, ki je bil vložen le nekaj ur pred obravnavo tega predloga zakona na matičnem delovnem telesu.

Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Ne želi, zato zaključujem razpravo. Amandma Poslanskih skupin SDS, NSi in SMC za novi 40.a člen je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k naslovu 15. poglavja in z amandmajem k 40.f členu, zato bomo o amandmajih k naslovu tega poglavja in k tema členoma razpravljali skupaj. V razpravo dajem tri amandmaja Poslanski skupin SDS, NSi in SMC in sicer za novi 40.a člen k naslovu 15. poglavja in k 40.f členu. Želi kdo besedo? (Ne.) Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 11.b poglavje in 40.b člen ter amandma Poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica in SAB. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 40.c člen ter amandma Poslanski skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo besedo? (Ne.) Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 41. člen ter amandma Poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 46.a člen ter amandma Poslanskih skupin SDS, NSi in SMC ter amandma Poslanske skupine SAB. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 46.b člen ter amandma Poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Zaključujem razpravo. V razpravo dajem podpoglavje 1.c in 46.c člen ter amandma Poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 53. člen ter amandma Poslanske skupine SAB. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 10. poglavje in 71.a člen in amandma Poslanskih skupin LMŠ, Levica in SAB, amandma Poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 71.a členu

Gre za amandma, ki je pripravljen na predlog Zbornice računovodskih servisov namreč leto 21 je bilo pač izredno težko in vsi ukrepi, ki so jih vsebovali interventni zakoni za pomoč gospodarstvu zlasti finančni ukrepi, ki so bili so občutno povečali tudi obseg dela računovodskim servisom in glede na izreden pritisk v zvezi z delom računovodskih servisov in pa na okrnjeno delovanje zaposlenih v računovodskih servisih tudi, zaradi povišanega števila okuženih in obolelih ter posledično tem povečanimi izostanki iz dela, zaradi višje sile je onemogočalo ustrezno načrtovanje delo ob zahtevanih predpisanih rokih za oddajo različnih poročil državnih in drugim organom,

bi bilo smiselno sprejeti, kot sem rekla, naslednje ukrepe, ki jih predlagamo z amandmaji za nove 71. do 71.d člena. Gre pa za podaljšanje roka za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, podaljšanje roka za predložitev davčnega obračuna davkov od dohodkov pravnih oseb, podaljšanje roka za pripravo in posredovanje zaključnih računov in letnih poročil za leto 2021, ki se oddajata na AJPES, in sicer za dva meseca. To pomeni, do 31. maja 2022. Podaljšanje roka za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za določitev nove zavarovalne osnove v letu 2021, najpozneje za mesec junij. pa podaljšanje skrajnega roka za sestavo in odpremo informativnega izračuna dohodnine za leto 2021, kar bi pomenilo iz 31. maja 2022 na 30. junij 2022. S tem bi vsekakor računovodskim servisom olajšali delo in s tem tudi

Hvala lepa. Jaz se bom dotaknila 71.a člena, to se pravi uporabo sredstev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za financiranje zdravstvenega sistema. Z amandmajem predlagamo spremembo tega člena na način, da se trenutna vsebina, ki ureja zagotovitev sredstev za financiranje nekaterih nekaterih ukrepov pri zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije umakne iz predloga zakona. Zakaj? Zaradi tega, ker namreč ni jasno razvidno koliko sredstev je za to predvidenih in koliko se jih bo lahko in kje S spremenjenim besedilom 71.a člena pa želimo zagotoviti uporabo sredstev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za financiranje zdravstvenega sistema bolj natančno, za programe v zdravstveni dejavnosti oziroma zdravstvene storitve specialistične bolnišnične dejavnosti, kjer so čakalne dobe najdaljše. V skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu, se pravi 62. členu zavarovanja dopolnilno zdravstveno zavarovanje predstavlja javni interes v Republiki Sloveniji, ki se izvaja po načelih medgeneracijske vzajemnosti in vzajemnosti med spoloma med vsemi zavarovanci dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Skupaj, se pravi, z obveznim zdravstvenim zavarovanjem predstavlja del socialne varnosti zavarovanih oseb po sistemski zdravstveni zakonodaji. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno kritju razlike med vrednostjo zdravstvenih storitev, ki ga pokriva obvezno, ki ga ne pokriva Ker pa je bilo v času epidemije v letošnjem letu bistveno zmanjšan dostop do zdravstvenih storitev obstaja zaostaja zavarovalnicam, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje nesorazmeren del zbranih sredstev iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ker pa je bila tudi otežena in onemogočena dostopnost pravice do zdravstvenih storitev je potrebno ta sredstva iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nameniti programom zdravstveni dejavnosti oziroma zdravstvenim storitvam specialistične bolnišnične dejavnosti tam kjer so čakalne dobe najdaljše. Teh pa vemo, da je kar dosti. Hvala lepa. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Ne želi. Zaključujem razpravo. Amandma poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in Nepovezanih poslancev za naslov poglavja 11 začasni ukrepi na davčnem področju je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja za nove 71.b, 71.c, 71.č, 71.d in 71. e člene, zato bomo o teh amandmajih razpravljali skupaj. V razpravo dajem torej dva amandmaja poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in Nepovezanih poslancev za naslov poglavja 11 Začasni ukrepi na davčnem področju ter za nove 71.b, 71.c, 71.č, 71.d in 71. e člene. Želi kdo besedo? Ne želi, zato zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes pol ure po prekinjeni 3. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona, dajem besedo ministru, mag. Andreju Širclju. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! S predlagano spremembo Zakona o davku na dodano vrednost se v slovenski pravni red med drugim implementirajo štiri evropske direktive, in sicer, prvič; s pravili za določitev kraja opravljanja storitev in dobave blaga pri e-trgovanju se kraj obdavčitve blaga in storitev z države sedeža dobavitelja prenese na državo članico, kjer je blago potrošeno. Drugič; z ukinitvijo oprostitve davka na dodano vrednost ob uvozu pošiljk do 22 evrov, se izenači obdavčitev nakupov manjših vrednosti iz uvoza z nakupi v Sloveniji. Tukaj bi rad povedal, da na podlagi direktive je ta rešitev že uvedena v slovenski pravni red. Tretjič; na področju skupnih obrambnih prizadevanj unije, se bodo s 1. julijem 2022, izenačena pravila pri uvozu in nabavi blaga in storitev, s pravili, ki že veljajo za NATO. Četrtič; uvaja se oprostitev plačila davka na dodano vrednost za uvoz in nabave blaga in storitev, ki jih v Slovenijo opravijo organi unije, ko so ko so to blago in storitve namenjene brezplačni razdelitvi državam članicam za odzivanje na pandemijo Covid-19. Tudi ta pravila se pri nas že uporabljajo. Pomemben del že uporabljajo. Pomemben del novele pa so tudi poenostavitve za davčne zavezance in davčni organi in seveda tisti ukrepi, ki sledijo okoljski politiki. Med temi želim poudariti naslednje; davčni zavezanci bodo imeli pravico do odbitka davka na dodano vrednost pri nabavi motornih vozil, osebnih motornih vozil, osebnih vozil, brez izpustov Co2, za poslovno rabo. To se pravi, takrat, če bodo uporabljali to osebno vozilo izključno za službeni namen, če pa bodo ga uporabljali tudi za zasebne namene, potem bodo morali upoštevati izračun, ki omogoča, da davčni zavezanec upošteva le del vstopnega davka na dodano vrednost. Pomemben ukrep je tudi obveznost identifikacije oziroma ukinitev obveznosti identifikacije za namene davka na dodano vrednost za davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Sloveniji, kadar ta opravlja dobave, za katere mora plačati ta davek prejemnik blaga oziroma storitev. Pri tej ukinitvi gre za poenostavitev. Za davčne zavezance, ki prvič predlagajo v obračun davek na dodano vrednost, se pravi, so novi davčni zavezanci, se predlagata poenostavitev in sicer, se ukinja, da ta davčni zavezanec predloži dodatno dokumentacijo seznam prejetih in izdanih računov. Ukinja se prag za obvezen vstop kmetov v sistem davka na dodano vrednost, kar z drugimi besedami pomeni, da danes je ta prag 7 tisoč 500 evrov. To se dejansko ukinja. Ukinja se tudi obveznost izročitve računa v papirni obliki kupcu, razen v primeru, ko kupec takšen račun zahteva, da se mu ga izroči. Tukaj seveda to nima nobene povezave z samo izdajo računa, kajti še vedno bo moral davčni zavezanec izdat račun, bo evidentiran v blagajni, bo evidentiran kjerkoli drugje, samo ta račun se ne bo izročil.

bremena za nakupe vozil brez izpustov CO2 za poslovno rabo pozitivno vpliva le na gospodarstvo. nekatere rešitve tudi pozitivno vplivale na prihodke državnega proračuna. In ti pozitivni učinki… dejansko tudi že kažejo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, ob upoštevanju tega, kar sem navedel, in ob upoštevanju rešitev v zakonu predlagam, da predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost podprete. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku Robertu Polnarju. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci. Odbor za finance je na 68. nujni seji, 23. decembra letos kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejem poslala oziroma predložila vlada s predlogom za obravnavo po nujnem postopku. V poslovniškem roku so amandmaje vložili poslanske skupine SDS, NSi in SMC k 10 členom in Poslanska skupina nepovezanih poslancev k 2 členoma. V uvodu je minister za finance predstavil cilje in poglavitne rešitve predloga zakona. Povedal je, da se uvajajo poenostavitve in uskladitve z direktivami Sveta Evropske unije, ki bodo pripomogle k nadaljnji modernizaciji sistema obdavčevanja dobav blaga in storitev z davkom na dodano vrednost. S spremenjenimi pravili za obračunavanje DDV se pričakujejo tudi pozitivni učinki na prihodke državnega proračuna iz tega naslova. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da je posebnost tega zakona predlagana razveljavitev pravilnika o obveznosti glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta Evropske unije, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo. Ob tem je opozorila na 147. člen Ustave, ki določa, da davke predpisuje država z zakonom, zaradi česar je s pravilnikom določena davčna obveznost ustavno sporna. Izpostavila je še pripombo k 33. členu, pri čemer je opozorila na celo paleto identifikacijskih podatkov davčnih zavezancev v zakonu, ki ima vsaka svoj namen, in s tem izrazila potrebno po poenotenju izrazov za isto vsebino. Povedala je, da so bile nekatere pripombe službe z vloženimi amandmaji poslanskih skupin koalicije upoštevane, nekatere pa ostajajo v pisni pripombi. Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je obravnavala predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost in ga podpira. Rešitve po njihovem gredo predvsem v smeri poenostavitve zakona, postal pa bo tudi odpornejši na potencialne goljufije in prijaznejši do podjetij. V razpravi je bilo izpostavljeno stališče, da je to še eden v vrsti zakonov, ki zmanjšujejo prihodke državne blagajne, saj pomaga podjetjem pri nabavi dragih električnih luksuznih vozil. Nekateri razpravljavci pa so pozdravili pomoč podjetjem pri nakupu električnih vozil in poudarili, da gre v večjem delu za tehnični zakon in prenos direktiv, zato predlogu ne bodo nasprotovali. Pojasnili so, da je bil obravnavani predlog zakona že obravnavan julija letos in ni bil sprejet, in pri tem poudarili, da se bodo z njim v pravni red implementirale 4 evropske direktive in 1 izvedbena uredba, s čimer se že zamuja, saj je bil rok za implementacijo 1. julij 1. julij 2021. Zaradi navedenega in zaradi možnih denarnih posledic je pomembno, da se predlog zakona sprejme. Resda je večinoma tehnično usmerjen in se nanaša predvsem na poenostavitve in odpravo administrativnih ovir za zavezance za plačilo DDV ter izvajalcev njihovega vplačevanja. V zvezi z opozorili na predvidene manjše prihodke v državnem proračunu pri davčnem razbremenjevanju nakupa električnih vozil pa je bilo poudarjeno, da je predlog v skladu z **73. TRAK: (NB) – Odbor je sprejel amandmaje poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k desetim členom in ni sprejel amandmajev poslanskih skupin Nepovezanih poslancev k dvema členoma. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjen predlog zakona pa je tudi sestavni del tega poročila. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališča Poslanske skupine Levica bo predstavil Primož Siter. **PRIMOŽ Dober dan! Pred nami so spremembe Zakona o davku na dodano vrednost, vnovična etapa vladen več zakonske ofenzive v rušenju slovenskega javnofinančnega sistema. Vlada tudi s tem zakonom iz žepov šibkih daruje najpremožnejšim in s tem izpodbija osnovo za normalno delovanje socialne države, javnega šolstva, javnega zdravstva, kulturi, športa, znanosti in razvoja. Skratka, žrtvuje napredek in blaginjo za luksuz peščice. Najbolj povedanim tudi plastičen primer tega izpričujočega zakona je odbitek DDV za električna vozila, recimo. Preplet krilatico družbeni pravičnosti, pravičnem prehodu in odgovornosti v boju proti podnebnim spremembam ni drugega kot novo davčno darilo menedžerski kasti. Podjetja bodo lahko uveljavljala odbitek, ki je postavljen zelo visoko, pri 80 tisoč evrih, podjetja bodo lahko neobdavčeno nabavljala draga luksuzna vozila. Da ja darilo najpremožnejšim menedžerjem še bolj prozorno, zakon nadalje sploh ne določa omejitev davčne oprostitve glede na obseg rabe vozil v poslovne ali osebne namene. Torej, davčne odpustke bodo podjetja lahko koristila tudi za to, da bodo vodstvenim kadrom zagotavljala drage tesle za osebno rabo. enako sporne davčne odpustke za nakup električnih vozil je Vlada vrinila tudi v novelo Zakona o dohodnini s katerim se ukinja plačilo dohodnine od bonitete za uporabo električnih vozil. S tisto uredbo bo menedžer na račun socialne države, javnega šolstva, zdravstvenega sistema, itn., vsako leto privarčeval dodatnih 7 tisoč 500 evrov. skoraj letni proračun družine, ki živi na minimalni plači. Vladna davčna reforma je polna takšnih bombončkov za zasebni kapital, ki se prodajajo kot zelena politika. Tudi v vladni noveli Zakona o davku na dobičke pravnih oseb so olajšave za vlaganje podjetij v tako imenovani digitalni in zeleni prehod, ki nas bodo po oceni Vlade na letni ravni stale več kot 16 milijonov evrov. To je še en ukrep s katerim naj bi Vlada dokazala, da je zavezana reševanju okoljske krize in zmanjševanju izpustov CO2. A gre za metanje peska v oči. Ta ista Vlada je v noveli Zakona o davku na motorna vozila iz proračuna podarila 29 milijonov evrov davčnih odpustkov bogatašem za nakupe potratnih in okoljsko škodljivih luksuznih vozil. Zdaj pa se spet pretvarja, da bo z novimi odpustki privatnikom reševala okoljsko krizo. Še kdo verjame? Pri uvajanju davčnih olajšav za nakupe in rabo električnih vozil gre za zgrešeno okoljsko politiko. Promet je v Sloveniji res največji vir emisij toplogrednih plinov, rešitev za ta problem ni spodbujanje električnih vozil in hibridov katerih cene se gibljejo med 20 tisoč in 170 tisoč evri recimo, in ki si jih velika večina prebivalk in prebivalcev tako ali tako sploh ne more privoščiti. Rešitev za okoljsko krizo na področju prometa ni zamenjava vseh osebnih vozil z električnimi, temveč okoljsko vzdržen in cenovno dostopen javni potniški promet, ki bo potrebo po vseh osebnih vozilih reduciral na minimum. V Levici v celoti zavračamo vsa poglavja vladnega mešetarjenja z javno blagajno, ki ga arhitekti sami lažno kronajo z obetajočim nazivom davčna reforma. Delavcem, upokojencem, kmetom, brezposelnim, študentom, prekarcem, okolju in vsem, ki niso menedžerji najvišjega ranga prinašajo le škodo, zato bomo tudi ta poskus zavrnili v zavedanju, da bomo to škodo, ki jo je Vlada v imenu zasebnih interesov peščice pustila za seboj popravljali še nekaj let. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Nove Slovenije – krščanski demokrati bo predstavil Jožef Horvat. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovani gospod minister, kolegice in kolegi. Narava obstoja države zahteva zagotavljanje nekaterih dobrin in storitev, ki so nujno potrebne za njeno delovanje. Naloga država je namreč ustvariti okvir, ki zagotavlja varnost in urejenost sobivanje ter okolje, v katerem ima posameznik možnost, da razvije svoje potenciale, množi svoje talente, uresničuje svoje sposobnosti, si ustvari družino. Seveda mora država za financiranje zagotavljanja teh svoboščin, dobrin in storitev oblikovati mehanizem, preko katerega državljani določen del svojega dohodka prispevajo v skupen državno proračun. Koncept davkov sam po sebi torej pomeni poseg v lastnino pravico posameznika, ki pa je utemeljen in upravičen v nujnosti oblikovanja države in delovanja njenih sistemov. Ker gre pri določanju davkov za sicer upravičen poseg v lastninsko pravico posameznika je pri vzpostavitvi davčnega sistema potrebna velika mera racionalnosti in previdnosti. Davčna zakonodaja pa lahko zasleduje tudi nekatere druge specifične cilje ta novela Zakona o DDV denimo med drugim pomeni tudi doprinos k trajnostni in zelene mobilnosti. Predlog zakona namreč uvaja možnost odbitka DDV pri nabavi električnih motornih vozil, če so ta vozila namenjena upravljanju dejavnosti zavezanca ter sta izpolnjena naslednja dva pogoja. Motorno vozilo je brez izpustov ogljikovega dioksida in vrednost motornega vozila z vključenim obračunanim DDV in drugimi dajatvami ne presega 80 tisoč evrov. Ne bo torej več pomembno za kakšno dejavnost se vozilo uporablja. V zvezi z navedenimi vozili se lahko uveljavlja tudi pravica do odbitka DDV pri nabavi goriv, maziv, nadomestnih delov ter storitev tesno povezanih s tem. Ob predpostavki, da bodo zavezanci za DDV letno nabavili okrog 500 električnih vozil po povprečni ceni 50 tisoč evrov bi možnost odbitka DDV za te nakupe pomenilo v prvem letu uveljavitve zakona za nekaj več kot 2 milijona evrov, v naslednjem letu pa 4,5 milijona evrov nižje prihodke državnega proračuna iz naslova davka na dodano vrednost. Predlog zakona naslavlja tudi cilj poenostavitve davčne ureditve za kmete. Z namenom poenostavitve delovanja sistema DDV za kmete in v izogib vsakoletnim administrativnim obveznostim preverjanja obsega katastrskega dohodka in obdavčljivi subvenciji ter posledičnega identificiranja kmetov za DDV po uradni dolžnosti se odpravi prag za obvezni vstop kmetov v sistem DDV. Gre za mejo katastrskega dohodka vseh članov kmečkega gospodarstva za zadnje koledarsko leto v višini 7 tisoč 500 evrov. Oranja pa se možnost davčnega zavezanca, da poračun del svojega vstopnega DDV s pavšalnim nadomestilom ter tudi možnost, da se tudi taki kmetje prostovoljno vključijo v sistem DDV. Obveznosti izdaje računov za namene DDV za dobave blaga in storitev, ki jih davčni zavezanec opravi kupcem na ozemlju Slovenije se dopolni z obveznostjo izročitve računa kupcu le, če kupec to zahteva. Obrazec za DDV ne bo več predpisan s pravilnikom, ampak bo objavljen v e-davkih pri čemer bodo za vsako polje objavljena tudi podrobnejša navodila za izpolnjevanje.

Zakon prinaša več pozitivnih sprememb za zmanjšanje administrativnih obremenitev, izboljšuje položaj majhnih kmetov ter doprinos na področju zelene mobilnosti. Zato bomo predlog v Poslanski skupini Nova Slovenija – krščanski demokrati podprli. Hvala lepa.

Spoštovani. Bistvo tega zakona bi moral biti pravočasen prenos evropskih določb na področju obračunavanja davka na dodano vrednost, ki naj bi dodatno obremenjevale državni proračun, a temu ni tako. Vlada je zakon pripravila v več mesecih zamude, zaradi česar tvega denarno kazen Evrope. Obenem je vanj vključila tudi nekatere rešitve, ki niso ne nujne in ne potrebne. Zakon namreč uvaja pravico do odbitka celotnega DDV-ja za osebna električna vozila za službeno rabo, če njihova vrednost ne presega 80 tisoč evrov. Gre za ukrep okoljske politike, ki sam po sebi ni slab, vendar je danes, v času izropanega državnega proračuna, zaradi katerega se bo Slovenija prihodnje leto morala zadolžiti za najmanj 5 milijard evrov, glavno vprašanje ali je ta ukrep nujen in potreben. Vsak zakon, ki ima finančne posledice, danes predstavlja tveganje za vzdržnost javnih financ. Po novem se bo kupcu račun v papirni obliki izročil le, če ga bo izrecno zahteval. Po tem, ko smo si leta prizadevali za zajezitev sive ekonomije, vzpostavitev sistema davčnih blagajn in kaznovali državljane, ki niso vzeli računa, je danes vse drugače. Reklamni državni slogan »Vklopi razum, zahtevaj račun« je postal brezpredmeten, saj so davki v tej državi očitno postali glupi. Zakon večinoma vsebuje dobre rešitve, ki bodo pripomogle k digitalizaciji in poenostavitvi sistema obdavčevanja dobav blaga in storitev, zlasti kadar gre za čezmejno elektronsko trgovanje. Plačila in prijave DDV-ja bodo potekale preko spletnega portala, ki bo moral biti vzpostavljen že 1. julija letos. Ena od novosti, ki bo nekoliko zvišala prihodke proračuna, je uvedba plačila DDV-ja za vse dobave iz tretjih držav. Do sedaj je namreč veljalo, da so dobave v vrednosti do 22 evrov DDV-ja oproščene. Zavedati se moramo, da zasluge za te dobre zakonske rešitve ne gre pripisati vladi, saj so te nastale pod okriljem Evropske unije. Edina naloga slovenske vlade je bila, da evropske rešitve prenese v domačo zakonodajo pravočasno, kar ji je spodletelo. Vlada je svoje delo opravila z linijo najmanjšega odpora, saj je praktično le prekopirala določila evropskih direktiv. Rezultat tega je nejasen, nedodelan in neustrezno obrazložen zakon. Vlada je dobila novo priložnost in dodaten čas, da zakon ustrezno pripravi, saj je identičen vladni zakon že padel na julijski seji, a niti te ni izkoristila. Ob tem tvega ponovno zavrnitev zakona in denarno kazen Evropske unije. Ali ste vedeli, da naša ustava določa, da se lahko davčne obveznosti predpišejo samo z zakonom, ki ga sprejema parlament? Ta del ustave očitno ne velja, kadar je na oblasti SDS, saj so nove davčne obveznosti predpisali kar s pravilnikom, ker za zakon v parlamentu niso dobili zadostne podpore. Glede na vztrajno vpitje opozicijske SDS o nepravičnem dvigu DDV-ja v času spopada s prejšnjo gospodarsko krizo smo v noveli pričakovali obljubljeno znižanje, a smo tak predlog iskali zaman. Stopnje DDV-ja ostajajo nespremenjene. Očitno je danes koalicija SDS dojela obseg negativnega vpliva na javne finance, ki bi ga imelo takšno znižanje davka na dodano vrednost. V Poslanski skupini SAB v tej javnofinančni situaciji dodatnih tveganj za javne finance ne moremo podpreti. Hvala. tudi vam. Stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra bo predstavil mag. Dušan Verbič. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednik. Spoštovani minister, državna sekretarka, poslanke in poslanci, prav lep pozdrav. Pred seboj imamo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, ki bo v prvi vrsti služil kot podlaga za prenos evropskih direktiv. Rok za prenos teh direktiv je potekel že julija, a se z današnjim sprejemom novele lahko izognemo kazni zaradi nepravočasnega sprejetja. S predlaganim Zakonom o davku na dodano vrednost se obstoječi zakon dopolnjuje z določbami v okvirih direktiv Sveta Evropske unije in izvedbene uredbe Sveta. Obenem pa se s predlagano novelo uvajajo prepotrebne poenostavitve sistema obdavčevanja in plačevanja DDV za čezmejne storitve in kupovanje blaga na daljavo. Cilj predloga, kot ga opredeljuje vlada, razumemo kot administrativno poenostavitev izpolnjevanja davčnih obveznosti za davčne zavezance in razbremenitev tako davčnih zavezancev kot tudi davčnega organa. Naša davčna zakonodaja potrebuje takšne posodobitve, ki bodo sledile globalnim trendom in odgovarjala na sodobne potrebe gospodarstva. Prepričani smo, da je tudi novela Zakona o davku na dodano vrednost korak v smeri večje učinkovitosti slovenskega gospodarstva. Še enkrat je potrebno poudariti, da je gospodarstvo generator blaginje, razvoja in socialne varnosti v družbi oziroma državi. Naša vloga zakonodajalca pa mora biti osredotočena predvsem na to, da mu zagotovimo sodobno in zanesljivo okolje, znotraj katerega lahko krepi svojo konkurenčnost. Novela zakona med drugim predvideva tudi, da se bo račun v papirnati obliki izročil kupcu le v primerih, če bo le-ta to zahteval, kar sicer ne pomeni, da prodajalcem kupcu ne bo potrebno izdati. Menimo, da je čas, da začnemo izkoriščati potencial, ki ga ponuja digitalizacija. Imamo možnost, da s sprejemom novele zakona razbremenimo delovne procese izvajalcev raznih gospodarskih storitev, hkrati pa zmanjšamo pritisk, ki ga odpadni material vrši na okolje. V naši poslanski skupini se zavedamo, da imajo obdavčevanje, državna pomoč podjetjem in druge vrste državnih intervencij v gospodarstvu pozitiven vpliv na družbo. To se je nenazadnje še posebej nazorno pokazalo v času koronakrize, ko bi v primeru odsotnosti hitrih in preudarnih ukrepov danes gotovo govorili o gospodarski katastrofi širše razsežnosti. Zato je pomembno, da ohranimo razmerje med davčnimi prihodki in državnimi izdatki, kot je tudi predlagano s tem predlogom. Prepričani smo, da bo predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost preko pospešene porabe na eni strani pozitivno vplival na prihodkovno stran državne bilance, na drugi strani pa zmanjševal administrativna bremena poslovnih subjektov.

Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci. Primarni cilj davčne politike je realizacija načrtovanih proračunskih prihodkov. Višina davčnih prihodkov v strukturi celotnih prihodkov je odločilnega pomena v funkciji doseganja proračunskih ciljev. Najpomembnejši finančni učinek davka na dodano vrednost se kaže v obsegu in relativni stabilnosti javnih prihodkov, ki jih zagotavlja. Obseg javnih prihodkov pa je povezan z opredelitvijo davčne osnove s številom in višino davčnih stopenj ter številom davčnih oprostitev. Davek na dodano vrednost ima praviloma široko davčno osnovo

prihodek državnega proračuna. Letni obseg prihodkov iz tega naslova je bil leta 2020 3 milijarde in 528 milijonov evrov, leta 2019 pa 3 milijarde in 817 milijonov. In tisto kar je pri tem najbolj pomembno, prihodki od DDV obsegajo gledano v daljšem časovnem obdobju med 35 in 40 % celotnih prihodkov proračuna in so njegov daleč največji vir. Korekcija davčnega sistema na področju DDV je potrebna zavoljo prenosa evropskih direktiv v slovensko prakso. Instrumenti za poenostavitev postopkov obračuna ter instrumenti za preprečevanje izogibanja plačil v DDV v trgovanju med državami članicami so v središču funkcionalne namembnosti teh evropskih direktiv. Spremembe in dopolnitve urejajo obveznost predhodne priglasitve uporabe posameznih oprostitev, neobveznost identifikacije za namene DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji ob izpolnjevanju določenih pogojev. Vsebino obračuna davka na dodano vrednost, ki omogoča davčnemu organu večjo prilagodljivost pri pojasnjevanju v sistemu e-davki, davčno olajšavo ob nakupu električnega vozila, celo serijo poenostavitev in administrativnih razbremenitev in pa predlog, da se račun v papirni obliki izda le na zahtevo kupca. Tu je potrebno poudariti, da ne gre za izogibanje izdajanju računov. Račun bo vsekakor izdan in bo evidentiran v vseh predpisanih blagajniških in računovodskih evidencah. Izpisan pa bo samo na zahtevo. Finančni učinki in odhodkovni strani obsegajo 2 milijona in 420 tisoč evrov, na prihodkovni strani pa kumulativno okoli 5 milijonov evrov, pri čemer jih ni mogoče popolnoma natančno okvantificirati. V primerjavi z letnimi prihodki, 3 milijarde in 800 milijonov evrov v letošnjem letu, so resnično minimalni. Proračun slovenske države ima v letošnjem letu 3 milijarde in 126 milijonov evrov primanjkljaja. Za leto 2022 pa je načrtovan primanjkljaj 2 milijardi in 741 milijonov evrov. V dveh letih torej 5 milijard in 600 milijonov. Zadeve so tu jasne, gre za odhodke, ki so nastali in še bodo nastajali za odpravljanje škode, ki jo je povzročila epidemija. Nevarnost pa, da primanjkljaj preide na področje nevzdržnega je velika, še posebej ob izvajanju politike nizkih davkov. Nizke davke sicer podpira veliko število državljanov, predvsem tistih, ki s tako politiko samo izgubljajo, kar je svojevrstno protislovje. Podpiranje politike nizkih davkov pomeni podzavestno sodelovanje v postopni destrukciji vseh socialnih funkcij države. Državljani na ta način podpirajo proces lastnega marginaliziranja in pri tem ogrožajo sedanjost in prihodnost, svojo in svojih otrok. Politika višjih progresivnih davkov in večje javne porabe dviguje kvaliteto življenja in prinaša koristi veliki večini državljanov. Zavzemanje za višje, zlasti progresivne davke pa ni isto kot zavzemanje za samomorilsko politiko odiranja davčnih zavezancev ali pa za pretvarjanje drobnih človeških zavisti v davčno maščevanje. Kakor povsod v življenju je tudi to vprašanje prave mere. Poslanci Poslanske skupine Desus bomo podprli predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost. Hvala lepa. **PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:** Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Jani Ivanuša. Izvolite. Lep pozdrav še enkrat tukaj vsem prisotnim v dvorani, še posebej vam gospod podpredsednik Državnega zbora, gospod minister z ekipo in vsi ostali! Vsebina novele zakona je izrazito tehnično usmerjena, pa vendarle vsebuje dobre predloge za ljudi in je naravnana trenutni okoljski politiki. Z novelo zakona se v nacionalni pravni red prenašajo evropske direktive ter se sprejemajo administrativne poenostavitve, ki bodo olajšale gospodarsko okrevanje po krizi Covid-19. Spreminja se sistem DDV na področju e-trgovanja na način, da se pravila poenotijo na evropski ravni. Davka na blago in storitve kamor se uvršča tudi davek na dodano vrednost in trošarine. Naj povem kot informacija je bila aprila letošnjega leta pobrano 606 milijonov evrov oziroma 68,3 odstotka več kot aprila lani. DDV je največji vir polnjena državne blagajne, zato je zelo pomemben proračunski prihodek. Za primerjavo, lansko znižanje DDV v Nemčiji je močno spodbudilo porabo gospodinjstev, kar posledično pomeni več proračunskih prihodkov. Trenutnega predloga Zakona o dohodnini, ki je ki je trenutno v parlamentarni proceduri bi bilo za pričakovati, da bomo znižali stopnjo DDV. V preteklosti smo že imeli nižjo stopnjo DDV, ki je morala, zaradi krize se zvišati, kriza je bila mimo sedaj za uskladitev DDV na novo situacijo ni bilo nikoli dobre volje. Znižanje bi dokazano kot je vidno pri Nemčiji spodbudilo potrošnjo in s tem še večji dotok prihodkov v državni proračun. Seveda je na tem mestu vprašanje ali bi znižanje stopnje DDV imele učinek neposredno pri ljudeh. Vlada zagovarja stališče, da bo večji učinek za davčno razbremenitev državljanov imela višja splošna olajšava kot pa nižja stopnja DDV, zato slednjega je nesmiselno zniževati. Z vidika spodbujanja zelene ekonomije in doseganja okolijskih ciljev v prometu se določa odbitek za plačilo DDV za nabavo osebnih vozil slednje bi vsekakor pripomoglo k lažji odločitvi za nakup okolju prijaznega avtomobila. Kupci bodo lahko uveljavljali tudi pravico do odbitka DDV pri nabavi goriv, maziv, nadomestnih delov ter storitev povezanih z navedenimi vozili. V cilju zasledovanja okolijske politike se določa tudi, da se račun v papirni obliki potrošnika izroči le na njihovo zahtev. Račun ni odpadek, ki sodi med papir, temveč med ostale odpadke, saj gre za plastificiran in povoščen papir, da ga ni več mogoče umestiti med papir, zato je ta predlog iz vidika okolijske problematike dober saj bo računal kot odpadkov občutno manj. Ljudje, ki so do sedaj jemali račune bodo imeli brez težav prosili zanj. Tisti, ki jim je bil le v breme pa bodo imeli eno obveznost manj. Zelo pomembna novost je tudi poenostavitev delovanje sistema DDV za kmete. V izogib vsakoletnim upravnim obveznostim preverjanja obsega katastrskega dohodka in obdavčljivi subvenciji ter posledično identificiranje kmetov za DDV po uradni dolžnosti se odpravlja prag za obvezni vstop kmetov v sistem DDV, ki je trenutno pri 7 tisoč 500 evrih. Še vedno pa ostaja za kmete pavšalno nadomestilo ali prostovoljni vstop v sistem DDV. Skratka, obravnavani zakon prinaša kar nekaj ugodnosti za slovenski narod in gre vsekakor za dobrobit ljudi.

S Predlogom novele Zakona o DDV Vlada želi poenostaviti in administrativno razbremeniti davčne zavezance in davčni organ. Sledi tudi ciljem okolijske problematike. V predlogu Vlada omogoča uveljavljanje odbitka DDV tudi za osebna motorna vozila za opravljanje dejavnosti in sicer za vozila brez izpustov ogljikovega dioksida in izdaja račun kupcu v papirnati obliki le na njegovo zahtevo. S predlagano novelo se v nacionalno zakonodaja prinaša tudi več evropskih direktiv, ki urejajo nekatere obveznosti glede davka na dodatno vrednost pri upravljanju storitev in prodaji blaga na daljavo. V poslanski skupini se zavedamo, da Slovenija s prenosom omenjenih direktiv EU zamuja že skoraj pol leta in da je omenjeno e-trgovanje v Sloveniji trenutno urejeno s podzakonskimi predpisi, zato omenjene rešitve podpiramo. Podpiramo tudi rešitve, ki bodo spodbudile nabavo električnih osebnih vozil oziroma vozil brez izpustov ogljikovega dioksida tako, da se tem vozilom dovoli pravica do odbitka DDV. Tako Slovenija ne bo zgolj govorila o spodbujanju tako imenovane zelene ekonomije, ampak se bo od tega lotila tudi z davčnimi ukrepi, ki so tokrat spodbujevalne in ne omejevalne narave. V zvezi s predlaganimi rešitvami v Poslanski skupini Nepovezanih poslancev opozarjamo, da je Gospodarska zbornica Slovenije letos za anketo med podjetji želela preveriti utrip glede napovedanih davčnih sprememb od leta 22 naprej. Dve tretjini podjetij je spremembam naklonjenih. Podjetja pa najbolj podpirajo uveljavljanje odbitka DDV za osebna motorna vozila brez izpustov CO2 za opravljanje dejavnosti. Ukinitev praga za obvezen vstop kmetov DDV in izločitev računa kupcu pa sta dobili najšibkejšo podporo. Tudi v Poslanski skupini nepovezanih poslancev smo v dvomih glede rešitve, ki predvideva, da bi trgovci in drugi izdajatelji računov te v papirni obliki izročali le še na zahtevo kupcev, sicer pa ne več. Res je, da se v Sloveniji v povprečju izda okoli 70 milijonov računov, a po naši oceni zaradi floskule o ukinjanju obvezne izdaje papirnatih računov s ciljem urejanja okoljske problematike nima smisla ukinjati dobro delujočega sistema. Zakaj? Obstaja namreč tveganje, da zaradi spremembe pravil računi za gotovinska plačila morebiti sploh ne bodo izdani ali pa se bodo evidentirali zgolj informativni računi, ki bodo deležni popravkov brez, da bi kupec sploh vedel. Izdani račun odraža, da ima denar, izročen v plačilu, podlago v dejansko zaračunanem blagu in storitvah. V primeru, da ne pride do izročitve računa kupcu, izdajatelj nima potrebe, da bi prodajo pravilno evidentiral v davčni blagajni in s tem vzpostavil revizijski svet pri FURS-u. V zvezi s tem velja omeniti tudi, da kampanjo FURS-a Vklopite razum, vzemite račun, ki je bila namenjena tako pobiranju davkov kot tudi opozarjanju kupcev, zakaj potrebujejo račun. FRUS se je, kot kaže, v mandatu te vlade odločil, da v letu 2021 ne potrebuje tega pripomočka. S tem se je do neke mere vlada odrekla enemu izmed preventivnih mehanizmov, ki omogoča, da kupec na račun preveri, kaj in koliko mu je bilo zaračunano, ter opozori na morebitno neskladne bodisi prodajalca bodisi FURS-a preko mobilne aplikacije Preveri račun. Kot veste, je bil namen Zakona o davčnih blagajnah, da se na eni strani omeji siva ekonomija in prepreči zaposlovanje na črno, na drugi strani pa je bil cilj seveda bolj pravično plačevanje davkov in tudi povečanje davčnih prihodkov iz naslova davka na dodano vrednost. Sicer pa kupci račun potrebujejo tudi, ko gre kaj narobe. Nenazadnje račun omogoča kupcu, da preveri pravilnost zaračunanega zneska glede na kakovost in količino kupljenega blaga oziroma opravljene storitve. Dokazuje, kdaj in kje je blago kupil in ali so bile zanj opravljene storitve oziroma katere storitve so bile opravljene in po kakšni ceni. Da ne omenjamo dejstva, da bo tak ukrep potrošnikom povzročil težave v primeru uveljavljanja garancij, reklamacij, zamenjav, vračila izdelkov ali celo vračila denarja. V poslanski skupini ocenjujemo, da bo omenjeni ukrep povečal tveganja za goljufije na področju DDV-ja in da se bo zato omenjena davčna vrzel še povečala. Ker naš amandma, s katerim smo predlagali, da se ta ukrep iz novele zakona izvzame, na seji matičnega delovnega telesa ni bil sprejet, predloga zakona žal ne bomo podprli. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Stališča Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavil Jure Ferjan. Izvolite. Gospod podpredsednik, najlepša hvala za besedo. Cenjeni visoki zbor, minister za finance, državna sekretarka, lepo pozdravljeni. V Republiki Sloveniji je sistem obdavčevanja dobav blaga in storitev urejen z Zakonom o davku na dodano vrednost, ki je pričel veljati 1. januarja 2007. Od takrat je bil ta zakon zaradi harmonizacije s pravom Evropske unije in splošnih sprememb v družbi večkrat noveliran. Novela Zakona o davku na dodano vrednost, ki jo imamo, predstavlja enega izmed treh zakonov, katerega je Vlada Republike Slovenije letos predložila Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem, z vidika sprememb davčne zakonodaje. Pri tem zakonu gre med drugim tudi za prenos več direktiv in s tem za poenostavitev nekatere obveznosti za davčne zavezance pri trgovanju znotraj unije oziroma prodaji uvoženega blaga iz tretjih držav. Nova pravila tudi postavljajo evropska podjetja v enak položaj s podjetij iz tretjih držav, ki jim v skladu s pravili pred julijem 2021 DDV-ja ni bilo treba obračunati. Predlog zakona oziroma novela zakona tudi zasleduje več rešitev, povezanih z debirokratizacijo postopkov. Glavni cilji predloga zakona so med seboj tudi povezani, kot predlagane rešitve pa bi med drugim izpostavil ukinitev praga 35 tisoč evrov za obvezno identifikacijo v Republiki Sloveniji kot državi potrošnje, prepoznava spletne platforme kot davčnega zavezanca za namen DDV, sprememba neuniske in uniske ureditve VEM, spremembe uvozne ureditve VEM kjer je med drugimi spremembami tudi ukinitev oprostitve plačevanja DDV na uvoz pošiljk v vrednosti do 22 evrov. izpostavil bi tudi, da gre še za spremembo glede posebne ureditve za upravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost tako sledi tudi ciljem okoljske politike in pa predvsem administrativnih razbremenitev in poenostavitev. Naj še izpostavim uvedbo pravice do 100 odstotnega odbitka DDV za električna vozila do vrednosti 80 tisoč evrov ter tudi odbitka za vse nadomestne dele. Potem spremembo uveljavljanja pravic do odbitka DDV po kateri bo davčni zavezanec lahko uveljavljal odbitek že v davčnem obdobju v katerem je obveznost za obračun DDV tudi nastala. Ukinitev obveznosti izročitve računa kupcu kje pa bo kupec še vedno lahko vedno zahteval izročitev samega računa. Prav tako seveda račun kot tak bo še vedno obstajal. Spremembe so tudi pri identifikaciji za DDV davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji in so plačniki DDV. Sprememba vsebine obračuna DDV na način, da bo dana večja fleksibilnost FURS pri pojasnitvi določenih pol obrazca DDV. Izpostavil bi tudi ukinitev praga za obvezni vstop kmetov v sistem DDV. Tukaj seveda obstaja tudi možnost, da bodo kmetje prostovoljno se vključili oziroma priglasili v sistem DDV. Ukinja se obveznost predhodne priglasitve uporabe nekaterih oprostitev DDV za osebe, ki niso osebe javnega prava in izpostavil bi tudi ukinitev obvezne predložitve seznama prejetih in izdanih računov pri prvem obračunu DDV. In če na koncu strnem. Novela Zakona o davku na dodano vrednost prinaša poenostavitev in razbremenitev pri izpolnjevanju davčnih obveznosti in hkrati seveda sledi tudi ciljem okoljske politike.

Spoštovani predsedujoči, predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Danes obravnavamo enega od treh zakonov, ki tvorijo tako imenovano davčno reformo kot jo oglašuje Vlada. Predlog zakona je identičen tistemu, ki ga je Državni zbor zavrnil že julija, a ga je koalicija konec avgusta ponovno vložila. 1. julija je namreč potekel rok za prenos štirih direktiv in uredbe in zdaj koalicija opozarja na kazni, ki bi nas lahko doletele. A glej ga zlomka, v zakon je zapisala identične rešitve kot so bile v julijskem predlogu, torej ni se ozirala na pripombe opozicije kaj naj bi bilo v prejšnjem predlogu narobe. To je težko razumeti glede na to, da si želijo, da bi bil zakon sprejet in ena varianta je, da jim je preprosto vseeno in če ne bi uspelo, naj se s tem ukvarja naslednja Vlada, druga pa je, da so se s svojimi podizvajalci v Državnem zboru tokrat bolj trdno zmenili, da bodo pritisnili tipko Sicer nas po zadnji seji Odbora za finance prav nič, ampak res nič več ne more presenetiti. V LMŠ zagovarjamo paketno obravnavanje davčnih reform, saj smo prepričani, da mora biti za tako korenite posege v obstoječa družbena razmerja prisoten širši družbeni dialog. Vlada tega ni storila. Še več, predlog spremembe davčne zakonodaje sploh ni prišel na mizo ekonomsko-socialnega sveta, se pravi, še en zakon, ki ni bil usklajen s socialnimi partnerji. Fiskalni svet ocenjuje, da predstavlja celotna davčna reforma še dodatno tveganje za vzdržnost javnih financ na srednji rok. Najpomembnejši poudarek pa je, da naj bi se zaradi vseh predlaganih davčnih sprememb

V noveli Zakona o DDV tudi ni jasnih izračunov, koliko manj bo zaradi tega prišlo v proračun. Prav tako v obdavčeni reformi(?) Vlada ni predstavila nobenih izračunov, koliko višjo gospodarsko rast oziroma koliko višjo potrošnjo pričakujete, predstavili niste niti nobenih dodatnih ukrepov, kako nameravate nadomestiti ta izpad v proračunu. Zato v LMŠ ne moremo podpreti takega predloga. Hvala. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Spoštovani kolegice, kolegi, predstavniki Vlade! Zakon z identično vsebino je Vlada vložil že spomladi, v okviru svežnja davčnih zakonov. Takrat ji ni uspelo prepričati vseh svojih podpornikov, da bi v prvi obravnavi podprli zakonsko besedilo, zato ga je avgusta vložila ponovno. Kljub temu, da je kolegij sprejel njen predlog za nujni postopek je predlog vse do preteklega tedna čakal na obravnavo odbora, saj so bili postopki zasedeni z drugimi predlogi, ki so prav tako posegali na davčno področje. Zakon, ki določa pravice in obveznosti davčnih zavezancev tako sprejemamo le štiri dni pred novim letom, ko bi moral začeti veljati. To ni združljivo z načeli pravne države, a to vladajoče koalicije tudi sicer ne moti kaj preveč. Večina vsebine zakona je po navedbah predlagatelja namenjena prenosu spremenjenih evropskih direktiv, ki bi morale biti uveljavljene že sredi letošnjega leta. Nekatere ključne rešitve, kot je na primer ukinitev neobdavčevanja pošiljk male vrednosti iz tujine, je Vlada tako uvedla s pravilnikom, kar po besedah Zakonodajno-pravne službe pomeni kršitev 147. člena Ustave. Vladajočih tudi to očitno prav nič ne moti, izdajanje odlokov brez zakonske podlage pa je že skoraj stalna praksa te Vlade. Vsebina zakonskega predloga pa tudi ni omejena le na prenos evropskih direktiv. Čeprav v manjši meri, kot pri nekaterih drugih zakonih, je Vlada tudi v ta zakon skrila davčne popuste in spremembe pravil, ki bodo omogočile predvsem lažje davčno izogibanje. Kmetijam bodo tako omogočili izstop iz sistema DDV, prodajalcev pa ne bo več treba izdajati računov, če kupec tega ne bo izrecno zahteval. Največjega darila in hkrati tudi edinega, za katerega zna Vlada vsaj napovedati finančne učinke, pa bodo deležni lastniki podjetij, ki si lahko privoščijo nakup električnega službenega avtomobila. Ti naj odslej za nakup električnih avtomobilov visokega cenovnega razreda, ne bodo več plačevali davka. Lastniki in menedžerji bodo tako ceneje kupili prestižno službeno vozilo. V državnem proračunu bo letno 4 in pol milijone evrov manj, za navadne državljane pa bodo električna vozila še vedno draga oziroma predraga. Uskladitvi zakona z evropskim pravnim redom v Poslanski skupini Socialnih demokratov ne nasprotujemo. Dodatni posegi v davčni sistem pa so po našem mnenju nepotrebni, zlasti po tem, ko je vladajoča koalicija že lomastila po ostalih davčnih zakonih in vanje dodala vrsto popustov, a predvsem za premožnejše in bolje plačane. Medtem, ko bi lahko z začasnim posegom v DDV ljudem bistveno olajšali soočenje z energetsko draginjo, Vlada tega ni predlagala. Namesto tega predlaga zgolj darila za tiste, ki si jih brez težav privoščijo že zdaj, medtem pa razgrajuje osnove, na katerih temelji plačevanje davkov, to je obvezno oddajanje računov in obračunavanje DDV. To lahko prinese le nižje davčne prihodke, nadaljuje pa se napačno enačenje davčnih obveznosti z birokratskimi ovirami. V Poslanski skupini Socialnih demokratov zato ne podpiramo Predloga sprememb in dopolnitev Zakona o davku na dodano vrednost. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Amandmaji niso vloženi. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes, pol ure po prekinjeni 3. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, mag. Andreju

Pred vami je tretja obravnava Predloga zakona o debirokratizaciji. Z njim je vlada pripravila prvi paket poenostavitev poslovanja posameznikov in gospodarstva z državno upravo. Poenostavitve se nanašajo na različne družbene skupine. Koristile bodo uporabnikom javnih storitev, gospodarskim subjektom, strokovnjakom, športnim trenerjem, kmetom, kulturnim delavcem, uradnikom in občinam pri poslovanju z državo. Poenostavitve se nanašajo na različna področja. Vključujejo področja notranjih zadev, javne uprave, pravosodja, okolja in prostora, športa in kulture. Vse to z namenom odprave administrativnih bremen, ki zavirajo razvojni potencial Slovenije. Predlog zakona pomembno zmanjšuje tudi regulatorno breme, saj se z njim razveljavlja preko 200 zakonov in na njihovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov, ki niso več v uporabi. Gre za doslej največji ukrep k prečiščenju in konsolidaciji slovenskega pravnega reda. V tretji obravnavi so vloženi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin k prehodnim in končnim določbam predloga zakona. Amandmaji so potrebni zaradi sprejetega amandmaja k 44. členu predloga zakona v drugi obravnavi na seji Državnega zbora. Prav tako opozarjam predsedujočega, da sta zaradi sprejetega amandmaja v drugi obravnavi postala 43. in 44. člen predloga zakona medsebojno neusklajena. Zato vlada vlaga uskladitveni amandma k 43. členu. Najlepša hvala.